Новопостъпили питания за периода от 10 септември 2010 г. до 16 септември 2010 г.: Постъпило е питане от народния представител Георги Георгиев Пирински към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно дефинираните национални цели. С Протоколно решение на Министерски съвет № 17 от 5.05.2010 г. за изпълнение на европейските цели в Стратегията „Европа 20 /20” следва да се отговори в пленарно заседание на 24 септември Постъпило е питане от народния представител Корнелия Нинова към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политика за търсене на отговорност от бившите управляващи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 септември 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Антон Кутев към Вежди Рашидов – министър на културата относно политиките на Министерството на културата, относно реформа в сценичното изкуство. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 септември 2010 г. Писмени отговори: писмен отговор от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Иван Костов. - писмен отговор от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Венцислав Лаков; писмен отговор от заместник министър-председател и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Захари Георгиев; писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Тодор Димитров; писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Петър Курумбашев; писмен отговор от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Евгений Желев; - писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Любомир Владимиров; писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Станислав Станилов; писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Станислав Станилов; - писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Михаил Миков; - писмен отговор от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народните представители Ваньо Шарков, Михаил Михайлов и Лъчезар Тошев.

Първо ще отговаря госпожа Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на въпрос на народния представител Цвета Алипиева Георгиева относно действия на Министерството на околната среда и водите във връзка с установяване на получено финансиране за изграждането на водопровод

Господин председател, госпожо министър, колеги! По наше сведение на 28 октомври 2004 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отпуска 1,5 млн. лв. за изграждане на допълнително водоснабдяване в Аврен от станция „Повеляново-1”, както и за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на реконструкция на външна водопроводна мрежа за селата Бенковски и Здравец в община Аврен, едновременно водоеми с необходимия обем, изграждане на хранителни водопроводи от новите водоеми до началото на селищните образувания към селата Здравец и Бенковски. Проектите са разработени съвместно от община Аврен и ВиК – Варна, и са одобрени от Министерство на околната среда и водите. С изпълнението на този проект се е целяло премахването на режима на водата в горните села и селищни образувания към тях, където по обща информация живеят 3000 души. Въпреки, че имаме информация, че средствата са били отпуснати на траншове по 300 хил. лв., проектът не е осъществен и към днешна дата. На 8 август 2009 г. ВиК – Варна, потвърждава, че за района има недостиг на вода. В тази връзка бих искала да задам следния въпрос: ще извършите ли проверка какви суми са отпуснати, по каква програма за изграждането на въпросните водопроводи и водоеми? Ако е отпуснато финансиране за този проект, изразходвани ли са средствата и по какво предназначение? Какви действия ще предприеме министерството ако се установи, че финансирането е направено, но изграждането на водопровод и водоеми не е било извършено?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

През ноември 2002 г. в Национален фонд по опазване на околната среда, сега Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, е постъпила молба за финансиране на проект за допълнително водоснабдяване на с. Аврен от помпена станция „Повеляново”. Допълнителното водоснабдяване се отнася за четири села – Аврен, Садово, Бенковски и Здравец. Обектът е разделен на етапи и е на обща стойност 1 млн. 200 хил. Пред Националния фонд по околна среда се кандидатства за сума в размер на 400 хил. лв. Молбата на община Аврен не е внесена за разглеждане от Управителния съвет на ПУДООС, поради това че не е отговаряла на изискванията. През февруари 2004 г. община Аврен депозира в деловодството на ПУДООС документи за актуализиране и доокомплектоване на горепосочената молба. Актуализираната молба е на стойност 299 хил. 931 лв. Проектът предвижда подаване на допълнителни водни количества от помпена станция „Повеляново”. Молбата е внесена за разглеждане от Управителния съвет на ПУДООС през октомври 2004 г. Управителният съвет решава на община Аврен да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 299 хил. а договорът с общината да бъде сключен след представяне на всички изискващи се документи. Община Аврен е уведомена с писмо от ноември 2004 г. за решението на Управителния съвет на ПУДООС. Предоставен е и образец на договор за финансиране и е посочена необходимостта процедурата по Закона за обществените поръчки да бъде съгласувана с експертите на ПУДООС. В деловодството на ПУДООС не е регистрирано постъпване от страна на община Аврен на договор за финансиране на обекта. Договорът за финансиране на обект „Допълнително водоснабдяване на с. Аврен от помпена станция „Повеляново”, вместо община Аврен и ПУДООС не е регистрирана в информационната система на ПУДООС. От ПУДООС не са разплащани средства за реализация на обекта. Проверка на приложенията към Закона за държавния бюджет, включващи поименни списъци на екологични обекти, финансирани с държавни средства установи, че за периода 2002 г. до 2010 г. включително, до този момент не са отпускани средства. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Преминаваме към питане от народния представител Димчо Михалевски относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ Благодаря Ви, господин председателстващ. Госпожо министър, уважаеми колеги! Смолянска област се отличава през последните месеци с две много обезпокоителни тенденции, а именно силно нарастващата безработица и за съжаление зачестилите инциденти, в това число с трагичен изход на срещи на хора с мечки в района на горските масиви. Безработицата и липсата на поминък все по-често заставя хората като единствена алтернатива да търсят своята прехрана с различни дейности в гората: обработка и насаждения с картофи, бране на билки, гъби, диви ягоди, малини и боровинки. Положението с мечките в териториалния обхват на Държавното горско стопанство в с. Славейно, а и не само в него излизат от контрол. Дори и да погледнем статистиката, госпожо министър, тя звучи по-скоро като военно комюнике.

октомври 2009 г. отново мечка напада ловец в чепеларското село Малево, 17 май 2010 г. в с. Кутела трагичен изход за Никола Шиков, 14 юли 2010 г., в Малка Арда мечка напада две жени, които берат горски плодове. Последват събития в Хасовица, юли месец 2010 г., Триград – август 2010 г. Крайните квартали на Смолян „Средок”, „Чилингирска махала” и „Бориково” нападение над животни и пчелини. На 13 август имаме случай във Виево, а само преди седмица в почивните дни отново в с. Виево жена се засича с мечка. Разбира се, това са явления, които са характерни за Родопите и за Централния Балкан на страната, но в крайна сметка е важно не само да имаме желание да решим проблема, а действително да можем да успокоим хората.

Кои са конкретните практически мерки, и то изпълними практически мерки, за реализацията на тази политика по проблема? Какви конкретно в достатъчен обем и практическа полезност ще направите Вие, за да гарантираме наистина

Във връзка с поставените от Вас въпроси по повод инцидентите, предизвикани от мечки в област Смолян Ви предоставям следната информация. Мечката е едър хищник, който обитава, както територии, в които няма населени места, каквито са националните паркове, така и райони, в които живеят хора и има стопанска дейност. Поради това политиката, която Министерството на околната среда и водите провежда последователно е насочена към намиране на разумния баланс, който да позволи опазване на този защитен вид и намаляване на конфликтите с хората. За кафявата мечка е разработен план за действие с участието на широк кръг специалисти от всички заинтересовани страни, в основата на който е съвременният подход за управление на вида на популационен принцип. На базата на плана за действие основните направления, в които са насочени усилията ни за намаляване на конфликтите са осигуряване на превантивна защита, изплащане на обезщетения за нанесени щети върху стопанствата от мечка, регулиране на числеността, отстрел на проблемни мечки, повишаване на познанията за размера на популацията и поведението на мечките и повишаване информираността на населението. От 2007 г. Министерството на околната среда и водите изплаща обезщетение за щети, нанесени от кафява мечка върху питомни животни, пчели и земеделски култури. Това е практика не само в България, а и в много други европейски страни. По отношение отстрела на мечки бих искала да ви информирам, че последните години са били отстрелвани с разрешително от 2 до 4 мечки годишно, независимо, че броят на разрешителните е бил значително по-голям. През настоящата година за страната са издадени 9 бр. разрешителни за отстрел на мечки, от които 6 бр. са за област Смолян, включително и за трите мечки предизвикали инцидентите. В рамките на международен проект, в който участва и министерството, са включени дейности, насочени към превантивна защита от нападение на мечки в област Смолян и трите национални парка, в това число: закупуване на 80 бр. електрически огради за превенция от нападение, с които да се подпомогнат стопаните и доставка на оборудване, предназначено за събиране на данни за размера на популацията и поведението на мечките. Възникналият проблем действително е много сериозен и за неговото решаване търсим сътрудничеството и подкрепата както на населението, така и на местните власти, администрацията на Изпълнителна агенция по горите, неправителствените организации, които работят по проблема и на учените, за да може за кратък срок да се получи резултатът, който целим. Във връзка с това бяха проведени по инициатива на министерството няколко срещи с широко участие на заинтересовани страни, включително на заместник-областния управител на област Смолян и кметът на община Смолян госпожа Дора Янкова. Бяха определени краткосрочни мерки, които се изпълняват поетапно през 2010 г. Те са насочени към следното: повишаване сигурността на хората, пребиваващи в местообитание на мечки, осигуряване на превантивна защита на пчелини, животни и имущество, повишаване познанията на хората за поведение при среща с мечка, подобряване на процедурата за изплащане на обезщетение и защити от мечки, разширяване на информацията и познанията за броят на мечките и тяхното поведение. В изпълнение на горното Министерството на околната среда и водите осигури както електропастири, така и 100 бр. лютиви спрейове срещу мечки, които са предоставени на кметовете на населените места за защита на хората, които работят в гората. водите също така закупи през последните месеци 20 бр. фотокапани, които се използват за събиране на достоверна информация за големината на популацията и поведението на мечките в естествената им среда, в рамките на извършващия се мониторинг на популацията на мечката. В мониторинга освен служители на министерството са включени и поделения на Изпълнителна агенция по горите, неправителствени организации и ловни дружинки. Надяваме се в скоро време да разполагаме с повече информация, която да подпомогне за идентифициране на действително проблемните мечки, към които да бъдат насочени конкретни мерки в резултат на усиления мониторинг през тази есен. Вярваме, че ще бъде сравнително достоверно определена популацията и още в края на тази година или най-късно до края на м. януари, ще бъде определена годишната квота за отстрел на мечки през следващата година, за да има по-голяма гъвкавост. Във връзка с необходимостта хората да познават и спазват определени правила на поведение, когато се намират извън населените места, в територии, които са местообитание на мечки, се подготви и издаде дипляна, която РИОС – Смолян предоставя на населението и своите партньори, включително и по време на поредица от срещи, които се проведоха в 19 от най-проблемните селища на Смолянска област. Освен краткосрочните мерки работим и върху мерки, които ще дадат резултат в по-дългосрочен план за намаляване на конфликта мечка-човек и за регулиране на популацията, като например: подобряване на хранителната база за мечката в по-отдалечени от населени места райони в естествената им среда, премахване на местата за изхвърляне на смет, съвместно с компетентни органи по горите се обсъждат мерки за подобряване на условията в местообитанията чрез подходящо управление на горите. Вярвам, че с усилията на местните власти и всички заинтересовани институции ще намерим най-добрия начин, за да се предотвратят инциденти, свързани с хората, като същевременно под една или друга форма ние трябва да опазваме този защитен европейски вид. Благодаря Ви, госпожо Караджова, за обстоятелствения отговор. Действително срещите, които казахте са проведени, но на мен ми се струва при контактите, които имах с хората, че трябва освен всичко това да направите и нещо по-радикално или поне по-бързо, за да може да почувстват някакъв ефект. Защото и спрейовете са добро нещо, макар че ловци, които дават аргументи, че той не може да помогне в масовите случаи на срещи с мечка, също трябва да бъдат отчетени като факти. Отделно с това има няколко проблема, които Вие според мен трябва да насочите вниманието си, а аз не ги чух. Дори, ако погледнем характеристиката на проблема, веднага забелязваме, че има няколко постоянни параметъра, определящи тази среда. Те са: нормалното поведение на мечките, стопанската дейност на хората и туристическият поток, който върви в тези планински райони. Нещото, което е променливо обаче и създава проблема, е в три посоки. Първо, ясно е, че е нараснал силно размерът на популацията. Второ, ясно е, че липсва храна за тези животни. Това ги принуждава да слизат към урбанизирани територии и местата, където хората извършват своята стопанска дейност. Третият проблем, ясно е, че хората в тези региони имат проблем с поминъка и своите доходи. Затова те също започват да навлизат в територии на хранителната база на мечките. Затова аз бих предложил да помислите какво може да се направи, и това са двата ми допълнителни въпроса: какво и кога да се направи конкретно за бързата оптимизация, спазвайки европейските директиви и Плана за управление на кафявата мечка, за да може тези популации да бъдат разселени, да бъдат оптимизирани до нормалните им нива в тези региони? Защото това е едно от нещата, които трябва да се направят. И второ, как да се ангажираме да осигурим хранителната база? Защото това, което Вие предлагате, свързано с горските насаждения, е добро, но то няма срок. Финансиране – кога, откъде, за да можем да бъдем коректни и вие, и ние към хората, които живеят в тези райони. И второто, може би по-важно нещо, което изпускаме при решаването на проблема, е как да помогнем на хората в Смолян, в Централния Балкан, в Родопите да имат някакъв поминък, за да не се налага задължително неорганизирано да ходят и влизат в хранителните територии на мечките. Ето това са двата въпроса: какво правим за хората и какво правим за популациите на Уважаеми господин Михалевски, действително трябва да бъдат проведени комплекс от мерки, за да се справим с този възникнал проблем. Въпросът, който Вие поставяте за популацията, тоест да се вземе бързо решение, действително през следващата година, още когато се събудят мечките, да е ясно колко от тях могат да бъдат отстреляни, решаваме в момента. Правим кръстосан мониторинг, казано съвсем накратко, по много методи, с участието на няколко институции, тъй като планът за управление на този вид не само в България, но и в други страни предполага да

каква квота ще разрешим за следващата година за отстрел, а това е на базата на популацията, именно заради това създадохме тази система за бърз мониторинг по няколко метода, за да бъдат по-надеждни данните. Така че, това е единият ми отговор и смятам, че това ще даде резултат. Действително, не можем да чакаме три години, такъв продължителен мониторинг. По отношение на другите мерки, предстои отново обсъждане в комисията, която е за управление на Плана за мечката, в която са включени учени, неправителствени организации, където ще се създаде реален график и съответно финансово обезпечаване за следващите години за хранителната база и другите мерки, които посочих преди малко. Това ще стане, като решенията ще бъдат предложени както от учени, така и от експерти, които разбират достатъчно добре от тематиката. По отношение на третата тема, тя не е особено в моите компетенции, така че го оставям за друг разговор. Благодаря ви. Благодаря Ви, госпожо министър. Аз ще започна отзад-напред по Вашия отговор. Да, това не е във Вашите компетенции. Но смятам, че когато има такъв генерален който е в полето на един министър, все пак трябва да има един ръководещ министър, който с финансова помощ и с помощта на своите колеги да може да изведе докрай проблематиката. Така че аз ще поема ангажимента, надявам се и с подкрепата на моите колеги от Народното събрание, да разговаряме с кметовете на общини, на населени места и да Ви предложим конкретни мерки, които правителството, особено сега, разглеждайки бюджета за 2011 г. да предложи по отношение решаване на проблема с поминъка на хората, за да не се налага да навлизат в териториите

институция, за да не се спекулира с броя на мечките - какъвто и да е той, каквото и да се случи, дори да е много голям, както може би показва практиката, за да могат да се вземат реални мерки, да се защитят пред европейските партньори, ако се налага, за да може мерките, които последват, да са обосновани във времето и като финансиране. По отношение на хранителната база, и с това ще завърша, действително трябва също да има измерения в бюджета или поне ред във вашия бюджет или в други бюджети, където финансистите считат, че е необходимо, организирано, заедно със Сдружението на ловците, за да можем да решим този проблем. Моята молба е: нека да има числа, нека да има срокове. Това го дължим на хората. Благодаря. Въпрос от народния представител Димитър Ангелов Горов относно депонирането на твърди битови отпадъци от Софийска община в новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци, обслужващо общините Ловеч, Летница и Угърчин. Заповядайте, господин Горов, за да развиете въпроса. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! От няколко години в страната периодично възниква проблемът с извозването и депонирането на битовите отпадъци на София, като решението винаги е идентично – балите от столицата пътуват някъде в страната, в Пловдив, в Карлово или в Силистра. Става ясно, че днес отново сме изправени пред поредната криза с отпадъците, като единствената разлика е, че към приемните депа се добавят тези в Севлиево и в Ловеч. За Ловеч проблемът не е нов. Той датира от м. април миналата година, когато в Община Ловеч постъпва писмо от Столичната община за приемане на балирани отпадъци на още непуснатото в експлоатация регионално депо, което да обслужва Ловеч, Летница и Угърчин. След редица консултации общинският съвет дава съгласие за депонирането на 50 хил. т., като се поставят редица условия, които засягат Столична община и правителството на страната. м. юли, това решение е отменено от Общинския съвет в Ловеч, след като става ясно, че се подготвя законопроект, с който 10% от незапълнените депа могат да се ползват от правителството при неясни обстоятелства. Този закон вече е приет. През м. октомври 2009 г. обаче въпросът ми беше поставен отново, като на среща при областния управител, на която бяха поканени всички политически сили, имащи представители в Общинския съвет в Ловеч, ни беше показано ясно, че правителството настоява последното решение на общинския съвет да се преразгледа и да се одобри приемането на 50 хил. т отпадъци. На 29 октомври 2009 г. общинският съвет взема решение да се изготвят договори Столична община и Министерството на околната среда и водите, като са посочени и задължителни клаузи, които трябва да се съдържат в тези договори. Такива договори не са подписани към момента. По тази причина те не са разгледани в общинския съвет и няма решение за приемането на нови отпадъци. Впоследствие обаче става ясно, че правителството няма намерение да изпълни искането на общинския съвет, с изключение на средствата за закупуване на техника за самото депо. От няколко дена имаме нова ситуация. Секунда само, господин председател. Става известно, че имаме нова ситуация - имаме решение на правителството, с което да се насочат още 40 хил. т. в Община Ловеч.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Горов! Ще отговоря конкретно на Вашия въпрос, отнасящ се до това, че в медиите е излязла информация, че правителството се готви да депонира още 60 хил. т., освен първоначално договорените 50 хил. т.

В отговор на Вашия въпрос Ви информирам, че в министерството не е обсъждано предложение на Регионално депо – Ловеч, да бъдат депонирани 110 хил. тона балиран отпадък. На заседанието на Министерския съвет на Република България от 14 септември т.г. беше гласувано и прието Решение на Министерския съвет за обезвреждане чрез депониране на балирани отпадъци на Столична община. В решението количеството балирани отпадъци, посочени за депониране в Регионално депо – Ловеч, е 40 хил. тона. Определените количества са в пълно съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците за използване за нуждите на други региони на до 10% от свободния капацитет на Регионално депо по предложение на министъра на околната среда и водите с акт на Министерския съвет. Към момента свободният капацитет на първа клетка от депото е 400 хил. тона. Знаете, че това е национален проблем, не е на една община. Той трябва да бъде окончателно решен. Поради тези причини бяха приети промените в Закона за управление на отпадъците. Смятам, че чрез реализиране на решението на Министерския съвет тази страница ще бъде затворена окончателно. Благодаря Ви. Господин Горов – реплика в рамките на две минути.

Впоследствие Вие променихте решението, то наистина е за 40 хил. тона и е само от няколко дена, затова казвам, че излезе нова информация. Има обаче нещо, за което няма как да се съглася с Вас. Ловешкото депо е построено наистина с държавни средства, но в тази община също живеят български граждани, които са плащали данъците си. Със същите тези пари в други общини са построени други съоръжения, които са отговаряли на нуждите на общините.

Същевременно сме наясно, че Софийска община вече пета година се управлява от политическа партия ГЕРБ. Явно някой ни си върши работата, защото нито заводът е готов, нищо не се случва с управлението на отпадъците в столицата и продължаваме да решаваме по един и същи начин въпроса, като разкарваме балите някъде из страната. Така наказваме хората, които в края на краищата са имали визия и са си правили сметищата напред, а тези, които поради некадърност и некомпетентност не са го свършили, ще им разкарваме отпадъците някъде из страната! Ще Ви кажа само какво е мнението на ловешките граждани. Изпратили са

Такива са фактите. Колкото и да викате, колеги, за това става дума. Много добре знаете, Вие сте депутат от Ловеч, че ловешките граждани не желаят боклуците от София да идват в Ловеч на база на некадърното управление на столицата. Благодаря ви.

Уважаеми дами и господа народни представители! Темата е достатъчно обсъждана, превъртявана през пространството, знаете защо бяха направени промените в Закона за управление на отпадъците. Знаете също така, че не по вина на сегашния премиер и бивш кмет на София се случиха проблемите с балирането на отпадъците. (Шум и реплики от КБ.) Взето е решение през 2005 г. без да се осигурят нито съоръжения, нито договори с други общини. Естествено, че има балиране. Столична община предприе много бързи мерки за изграждане на своите съоръжения – това е отговор, който ще дам след малко. Имам питане за изграждане на съоръженията. След малко ще отговоря. Необходима е солидарност между общините. Ясно е, че тези балирани отпадъци няма как да се извозят на Марс или в друга страна. Проблемът трябва да бъде решен. Ние сме пред наказателна процедура. Това нито е по вина на сегашното, нито на предишното правителство. Проблемът трябва да бъде решен. Правителството не е на една, на три общини или на определена партия. Правителството на една страна е на всички общини в България, на цялата нация и се вземат решения, които са в преобладаващ интерес на цялата нация. Това е единствено възможното решение в момента. Повярвайте, ако имаше друго решение, щяхме да го предложим. (Единични Въпрос от народния представител Захари Димитров Георгиев относно финансирането на обектите: Депо за твърди битови отпадъци, с. Цалапица, и Предприятие с депо за третиране на твърди битови отпадъци, гр. Пловдив. Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин В ефира на национална медия в края на месец август т.г. Вие заявихте, цитирам: „Държавата по време на нашето управление е дала 57 млн. лв. 26 за Цалапица и 31 – за новата инсталация в Шишманци”. Информацията, която събрах, запознавайки се с балансовите счетоводни документи на община Пловдив, сочи, че Вашето твърдение не отговаря на истината. За обекта Депо за твърди битови отпадъци в с. Цалапица община Пловдив е получила държавно финансиране последно през 2007 г. След месец август 2009 г. за обекта Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци – гр. Пловдив, в с. Шишманци са трансферирани целево приблизително 4,5 млн. лв. от републиканския бюджет. Тази публична финансова информация категорично опровергава Вашето изказване, че вашето правителство е осигурило 57 млн. лв. за двата обекта. Вероятно сте искали да ползвате това твърдение като повод за взетото решение от Министерския съвет за стоварването

в който могат да се депонират твърди битови отпадъци. Въпреки това, това не Ви дава основание да твърдите пред обществеността, че са направени плащания от правителството, чиито член сте, а те всъщност не са направени. Моят въпрос е следният: по какъв начин вашето правителство е осигурило инвестиране на тези 57 млн. лв. за двата обекта?

Благодаря Ви, че следите медийните ми изказвания, но явно трябва да си водите по-добре записките. Сега ще цитирам какво съм казала в националния ефир на една от националните телевизии във връзка с въпросите за балирането на отпадъците на територията на страната. Цитирам: „Искам да подчертая, че от националния бюджет за изграждане на съоръжения в община Пловдив до момента са дадени 57 млн. лв., от които 21 млн. за депото в Цалапица, и 36 милиона – за новата инсталация за битови отпадъци в Шишманци. След като държавата е дала средства за тези големи съоръжения, това означава, че тя има право по някакъв начин да намира решения в трудни ситуации за държавата.” Този цитат може да се види на интернет-страницата на министерството, където в същия ден публикувахме пълния текст на интервюто в националната медия, за която говорите. Той може да бъде сверен и като се изиска записът от самата медия. От него е видно и можете да проверите моето твърдение, което най-отговорно заявявам в момента в парламента. Ако желаете, мога да Ви информирам и по-детайлно за отпуснатите средства през последните петнадесет години за всички тези обекти.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз няма да влизам в остра полемика с Вас какво сте казали и какво сте публикували на сайта на Министерството на околната среда и водите. ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Не крещете, ако обичате. Дръжте се по-спокойно. Това твърдение съм го направил, след като съм прочел снетото в сайта на същата тази телевизия и много пловдивски сайтове, които са го пресъздали. Същите тези твърдения, за които говоря, могат да се видят и днес в архивите на тези сайтове. Но не това е въпросът! Вие, разбира се, може да допуснете и грешка, казвайки „нашето правителство”, защото сте свикнали да считате, че броенето в Република България започва от вашето правителство и дотогава нищо не е направено по-същественото в случая е, че тезата, която заемате – че ви е позволено всичко спрямо местните власти, не е правилна. Това, че в закона съществува възможност при кризисни ситуации да се ползват депа на други общини, където има капацитет, не означава, че може насилствено, пряко тяхната воля и възможности, да сторите това. Вие тепърва ще се сблъскате с отпора на тези общини, защото те имат конституционното, законовото право да вземат решения и да преценяват възможностите си. Не само община Ловеч, не само община Пловдив и община Карлово са тези, които не желаят да решават кризата, допусната от предходните управления на град София, защото община Пловдив е мислила по въпросите за битовите отпадъци на своя град и региона – направила е не само сметището в Цалапица, но е изградила и този завод. Искам да ви кажа, че, независимо по какъв начин сте организирали обществената поръчка и защо криете от гражданите на Пловдив коя е фирмата, която е извършила замерването, в крайна сметка и тези замервания, които сте направили и поръчали, няма да ви свършат работа, защото пропускате да отчетете, че един кубически метър от отпадъците, които ще се депонират, тежи 700 кг. Затова пак не излизат тези 30 тона, които искате насилствено да поставите в сметището в Цалапица.

Уважаеми господин Георгиев, моля Ви да не ми интерпретирате думите – какво сте прочели, кой какво бил казал. Аз знам какво съм казала и това е публикувано, така че, моля Ви, на тази тема не желая повече да коментирам. Ако Вие четете някакви издания с неясни автори, това е Ваш проблем. По отношение на община Пловдив, тъй като повдигате въпроса, искам да подчертая следното. Община Пловдив е изцяло обезпечена със съоръжения за третиране на отпадъците си. Второ, депото в Цалапица не е разположено на територията на община Пловдив, а на територията на друга община. (Реплики от Трето, общините, които продължават да депонират още известно време отпадъците си на депо Цалапица, не възразяват срещу това решение на правителството. Четвърто, правителството ни е осигурило средства за изграждане на Регионална система – Асеновград, и всички 15 общини в регион Пловдив бяха единодушно обединени за това как ще се управляват и по какъв начин ще се разделят в бъдеще. бъдеще. Смятам, че въпросът по-скоро се политизира, тъй като чисто технически проблеми няма. Освен това, след като община Пловдив, независимо че сега си е отменила решението за 30 хил. тона, е взела това решение преди няколко месеца, означава, че тя е преценила, че има капацитет.

откъде са осигурени тези средства - както за Шишманци, така и за депото. Въпросът е решен. Смятам, че трябва да затворим тази страница и да се организираме напред за решаване на въпроса с битовите отпадъци на общините. Знаете, че нашето правителство

не политизира въпроса. Ще ви представим проекта на екологичния списък към Закона за държавния бюджет. Вие ще видите, че са включени почти изцяло обекти, които са по необходимост, а не по политически признак. Моля ви да не политизираме проблема, а да се обединим за решаването на въпроса с отпадъците, защото не са никак малко и ние наистина полагаме неимоверни усилия това да се случи. Въпрос от народните представители Пенко Атанасов Атанасов и Пламен Василев Орешарски относно радиационната обстановка на залива Вромос. Господин Атанасов, заповядайте да развиете въпроса. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, колеги! Въпросът ми е предизвикан безспорно от интереса към публикациите в няколко медии и изявления на държавни органи във връзка с радиационната обстановка на залива Вромос, между Атия и Черноморец, които развълнуваха местното население. Няма как да бъде по друг начин коментирано. Между другото, течеше паралелна информация, че залива няма радиация, че там има интереси към прилежащите имоти, за да им бъде свалена цената. Местното население упорито говори за това. Другият въпрос е, че явно се иска по някакъв проект да бъдат взети пари. Казвам неща, които са от ежедневието. Къде е истината? Каква е действителната радиационна обстановка в залива Вромос? Какви мерки ще предприеме правителството, ако там наистина е завишена? Нека от трибуната на Народното събрание да сложим край на въпроса: има ли радиация, няма ли и, ако има, по какъв начин ще бъде решен въпросът? От тези публикации и от тези действия пострада туризмът в региона. Мисля, че никой няма интерес от това. Местните хора най-добре го почувстваха, защото гости, включително и от чужбина, когато пристигаха в Черноморец, питаха: тук ли е радиационният плаж? Това е недопустимо. Мисля, че е безпредметно

ще бъдат адекватните за случая. Ако няма такава радиация, просто да бъде казано от тази трибуна. Благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители! В отговор на поставения ми въпрос ви информирам следното. През периода 1954-1977 г. от флотационна фабрика „Росен” в района на залива е бил изхвърлен около 8 млн. тона флотационен отпадък с повишено съдържание на естествени радионуклеиди от радиоактивното семейство на урана. Радиационният фон на плажа е нараснал. През 1995 г. Министерството на околната среда възлага на немска фирма да извърши оценка на текущото състояние на залива Вромос, като през 1997-1998 г. в резултат на тези обследвания е реализиран проект по програма ФАР за почистване на бреговата зона на залива. Отстранени са около 800 хил. тона флотационен отпадък. В резултат от извършените тогава дейности концентрацията на радий-226 в проби от повърхностния слой на плажната ивица е намалена 3-4 пъти. След изчистването на залива районът е обект на периодичен радиологичен мониторинг на всеки три месеца от Изпълнителната агенция по околна среда. Проведените лабораторни анализи на проби от плажната ивица през последните години показват, че специфичната активност на естествения радионуклеид радий-226 в отделни участъци надвишава до 3-4 пъти нормативно установената в страната стойност за използване на терени без ограничения. Наблюдаваните повишения след приключването на проекта по програма ФАР през последните няколко години се дължат както на неотстранения напълно флотационен отпадък, така и на изхвърлените от морските вълни утайки, обогатени с материал, съдържащ главно радий-226 от дъното на залива. Въз основа на резултатите от радиологичните анализи на пясъчните материали от плажната ивица и морски води от залива Вромос за периода 2007-2010 г. е направена оценка на здравния риск от Министерство на здравеопазването. Заключенията на Министерството на здравеопазването от направената оценка са: първо, морската вода в залива Вромос не е замърсена с радионуклиди; - второ, при използване на плажната ивица в продължение на няколко денонощия средното облъчване надхвърля границите на радиологичния критерий за безопасност на Международната атомна агенция; рискът за здравето на летовниците, особено децата, ползващи залива Вромос, се дължи не толкова на повишения гама- фон в този район, колкото на повишеното съдържание на радий-226 и други естествени радионуклиди в пясъка по плажната ивица; четвърто, съществуват предпоставки за необосновано външно и вътрешно облъчване на лица от населението при летуване на плажа Вромос. Във връзка с гореизложеното главният държавен здравен инспектор препоръчва на областния управител на Бургас да предприеме мерки за обявяване на забрана за ползване на плажната ивица в залива Вромос и ограничаване достъпа на хора до нея. В края на м. август т.г. във връзка с появилите се колебания дали така стои въпросът или не, отново се направи преглед на всички данни за последните няколко години, както и оценките, направени 2007-2010 г. от Министерство на здравеопазването, и в тази връзка Министерството на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването отново препоръчаха на областния управител на област Бургас да оповести по подходящ начин, включително и чрез поставяне на табели на плажната ивица на залива Вромос, съществени части от посочената по-горе информация. Следва специално да подчертая, че замърсяването на плажната ивица на залива е изключително локално и по никакъв начин не засяга околните плажове, в това число и плажовете на гр. Черноморец и гр. Созопол. Така че, към момента това е най-актуалната

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, с благодарност за изчерпателния отговор, по-скоро обаче той касаеше обстановката, а не толкова мерките. Ако съм разбрал правилно това, което Вие казахте, предвиждате да се изолира плажа и да не се използва, а не да се очиства. Аз така разбрах. Ако е така, моля да го потвърдите.

Уважаеми господин Орешарски, явно

след което излиза главният държавен инспектор с тези препоръки, явно обстановката беше окончателно изяснена, че проблем има и не е редно да не бъдат предприети мерки. Към момента при поставяне на този въпрос това бяха първите бързи мерки, които можеха да бъдат взети – дадени бяха препоръки за поставяне на табели. По-дългосрочното решение на въпроса, разбира се обмисляме и това, тъй като темата е от сравнително отскоро на нашето внимание,

е постъпило заявление за разрешение за проучване на подземни богатства в площ „Бухтата”, разположена в Българския черноморски шелф, която обхваща голям район, включително и залива Вромос. Заявените намерения включват оценка на остатъчните количества от технологичния флотационен отпадък на Бургаски медни мини, при необходимост, включително и в залива Вромос, тяхното изземване, извличането от тях на съдържащи се в тях тежки метали и очистване на пясъчната фракция за строителни цели. Искането обаче все още не е разгледано, освен това, дори и да бъде дадено разрешението за търсене и проучване, ако има намерение в последствие за реализиране на това инвестиционно намерение, то ще следва да премине всички екологични процедури по оценка на въздействие върху околната среда, така че това е само една потенциална възможност. към момента алтернативите, което сме обсъдили в краткото време. Други варианти към момента няма, но временната мярка е за временно преустановяване на достъпа до плажа, тоест предупреждение. Разбира се, гражданите имат право на информирано решение. Това е към момента, което успяхме да обсъдим за краткото време, като възможни стъпки. Явно, ще трябва да бъдат направени по-сериозни икономически разчети, за да се предприемат съответните действия за изземване на масите. Благодаря. Въпрос от народните представители Михаил Миков и Любен Корнезов относно изграждане на Завод за преработка на битови отпадъци в София. Господин Миков, заповядайте, за да развиете въпроса. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, господин министър, уважаеми дами и господа! Честит празник на София и на софиянци!

и на всички български граждани с още 3 лв. такса на тон боклук. Преди година и половина бившият кмет на София удари първа копка в местността „Садина”. Имаше телевизия, имаше радио, имаше обещания, че за година-година и половина тук ще има завод. Ние, понеже сме конструктивна опозиция, изчакахме годината, даже година и половина изтече в началото на септември. септември. Преди да си задам въпроса ходих, за да видя дали има там завод. Няма завод. Има честитки за Ловеч, за Силистра, за Карлово, за Пловдив, за много български граждани. Уважаема госпожо министър, става въпрос за най-големия проект за около 200 милиона. по Програма „Околна среда”. Вие като министър и като управляващ орган тази година през м. април сте подписала доклада за съответствие на проекта за изграждане на такъв завод и сте го изпратила в Брюксел. За една година сте подписали доклада за съответствие, който е изпратен в Брюксел. За една година от първата копка! Освен това сметището на Суходол се изчерпва до 2011 г. Освен това всички разрешения за строителства са дадени преди две години от предишното правителство. Простичкият въпрос е: на какъв етап е изграждането на Завода за преработка на битови отпадъци в гр. София? Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, народни представители, уважаеми господин Миков и господин Корнезов! Преди да отговоря на конкретния въпрос, който е: докъде е стигнало изграждането на Завода за отпадъци, само искам да Ви информирам, че доста по-малкия като обхват и като комплексност завод в Шишманци започна да се строи 2002 г. и съответно беше въведен в експлоатация декември 2010 г.,

бяха необходими на Европейската комисия. България е в уточняващи процедури и е необходимо между година - година и четири месеца, за да бъдат одобрени. Така че това са обичайни процедури. На конкретния Ви въпрос по отношение на направеното до момента – през последните две години и половина от Столична община във връзка с изграждането на интегрирана система за управление на отпадъците. Със собствени средства до момента общината е извършила следното: - осигурила е две площадки за изграждане на обектите, което е един доста труден процес за осигуряване на площадки и не само на територията на Столична община, но и на територията на цялата страна. Знаете добре изследване на морфологичния състав на отпадъците, който изисква дълго време, за да се вземе съответното решение; - всички предпроектни проучвания, анализи, идейни проекти, подробни устройствени планове, както и екологични процедури са проведени; - изготвени са документациите за всички обществени поръчки; проектирана е и значителна част от съпътстващата инфраструктура, включително за осигуряване на достъп до площадките. Това са пътища, електрозахранване, водоснабдяване, включително резервна и канализационна система, така че, правейки първа копка миналата година, премиерът даде началото за съпътстващата инфраструктура. Тук искам да ви кажа, че много проекти в областта на екологичната инфраструктура, както пречиствателни станции, така и депа, за съжаление се реализират без такава инфраструктура и се въвеждат в експлоатация значително по-късно, заради именно липсата на такива довеждащи елементи. Това е част от проекта, затова Столична община в момента е дала над 16 млн. лв. за съпътстващата инфраструктура, която е много важна за реализацията на проекта. Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане на Завода за механично и биологично третиране. Процедурата е приключила със заповед на кмета на Столична община с обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител. За съжаление, заповедта е обжалвана пред КСК. Две от жалбите са с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка”. С определение на Комисия за защита на конкуренцията са отхвърлени исканията за налагане на временната мярка. С жалба от 8 юли 2010 г. участник в процедурата обжалва пред Върховния административен съд определението на КЗК. Пред приключване е процедурата за избор на изпълнител за изграждане на инсталациите за компостиране. В ход е и процедура по възлагане на обществена поръчка и за изграждане на депото. Проведени са преговори и е сключено споразумение с Европейска инвестиционна банка за осигуряване на необходимите средства на Столична община за собствено финансиране по проекта в размер на 50 млн. евро. Подготвен е формуляр за кандидатстване, комплектован с всички съпътстващи документи, който се оценява от Европейската комисия. В момента сме в обичайната процедура на технически въпроси и отговори между Комисията и българската страна, така че независимо от това, че проектът е в ход на оценка и одобрение, Столична община,

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, поздравление за смелостта. Вие сте първият министър, който ревизира срок, поставен от министър-председателя Борисов. Той каза: „След година и половина ще има завод.” От Вас сега, с аналогията по Шишманци, разбрах: след осем-девет години ще има завод. За смелостта

трябва да я предоставите на обществеността, за да видим проекта, който Вие сте одобрили като съответен, как се приема като технически характеристики. Защото ако разчитате на политически натиск върху служителите от Европейската комисия, това няма да бъде прието като добър тон от страна на българското правителство и тогава си мисля, че този прекрасен костюм, който сте облекли за Деня на София, ще трябва да го носите в друго качество. Благодаря ви. Уважаеми господин Миков, заветната мечта не ми е да нося костюм в това си качество, а просто се заех да оправям доста сериозни бакии, които ми оставихте. Темата е дълга – 16-17 наказателни процедури, плюс един милиард изразходвани за абсолютно неефективни и неекологични проекти, занемарено изпълнение на задълженията ни към Европейския съюз, независимо че вашето правителство подписа договора за присъединяване. Отново искам да Ви кажа, че в момента сме в обичайна процедура на въпроси и отговори по техническите и финансовите параметри на проекта. Само искам да Ви напомня, че проектът доста по-рано щеше да бъде представен в Европейската комисия, ако вашето правителство беше взело решение откъде да се осигурят липсващите средства по Оперативна програма „Околна среда”, така че да може Столична община да започне преговори с Европейската инвестиционна банка. Този въпрос не беше решен. Заради това през м. август миналата година това беше едно от първите решения, което нашето правителство взе за осигуряване на липсващите средства за всички 23 регионални системи, след което започнаха преговорите с Банката. Знаете, че един от основните документи, съпътстващ формуляра за кандидатстване, са тези финансови анализи, а без параметрите на заема и без доказано осигуряване от страна на Столична община на собствено съфинансиране в този сериозен размер нямаше как да бъде подготвен съответният формуляр. Действаме по график. Отново Ви повтарям, това е изключително сложен проект. След като е отнело година – година и четири месеца за едни сравнително стандартни проекти във ВиК сектора, които не са необичайни и сложни, смятам, че не е кой знае каква изненада, от април месец досега ние съответно обменяме информация с Европейската комисия. Не само това, знаете, че през м. август имаше почивка и на европейските институции. Ще Ви държа в течение по темата, ако проявявате интерес. Благодаря на министър Караджова за участието й в днешния парламентарен контрол. Николай Младенов – министър на външните работи, ще отговори на въпрос на народния представител Димитър Чукарски относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие. Заповядайте, господин Чукарски.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 Членството на България в Европейския съюз е съпътствано с поемане на редица ангажименти. Един от тях е Официалната помощ за развитие. Заедно с останалите нови държави членки ние сме поели ангажимент за постигане на целите от Монтерей и новите цели относно обема на помощта за развитие, съгласно които държавите, присъединили се към Съюза след 2002 г., ще се стремят да достигнат ниво от 0,17% от брутния национален доход, отделени за помощ за развитието към 2010 г., и съответно 0,33% към 2015 г. За съжаление, Република България изостава значително в това направление от останалите новоприети държави. Двустранното сътрудничество реално не е стартирало. Още няма приет никакъв документ, постановление, средносрочна стратегия, план за действие. Това бездействие, от една страна, влошава имиджа на страната ни в рамките на Европейския съюз, а от друга страна, се изпускат шансове за влияния – икономическо, политическо, сред приоритетните страни от Балканите и Черноморския регион, където полагате усилия ние да имаме активна позиция и присъствие. През последните месеци Министерството на външните работи, което е принципал на Официалната помощ за развитие, декларира, че ще даде ход на неглижирания от предишното правителство ангажимент. В обявената нова структура беше предвидено да се създаде специална дирекция „Международно развитие”. До този момент обаче все още не ми е известно това да е направено, а нашите партньори се интересуват има ли политическа воля или проблемът е по-скоро технически. Ето защо въпросът ми е: кога ще започне реалната работа по Официалната помощ за развитие и какви са причините това да не се случи до този момент? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Господин Младенов, заповядайте за отговор. Благодаря на уважаемия народен представител. Директно ще започна с отговора си към Вашия въпрос. Да, наистина има такова забавяне. Това забавяне обаче е целенасочено целенасочено по две причини. Първо, искам да имаме ясна концепция и визия за това каква структура в българската държава ще отговаря за макар и скромната помощ, която страната ни може да оказва в рамките на инициативите за международно развитие. Вие сте прав за ангажиментите, които всички имаме като членки на Европейския съюз – да заделяме част от нашия бюджет за подпомагане на тези, които са по-бедни от нас. В колкото и трудно икономическо състояние уважаемите народни представители знаят, че има значително по-тежки положения в света, към които имаме отговорност. В момента някъде около 800 млн. души по целия свят нямат достъп до чиста питейна вода, над 20 милиона са хората в Пакистан, които нямат къде да живеят, защото територия, по-голяма от тази на България, е покрита с вода. Ползвам повода да призова и народните представители, и всички българи да се включат в макар и скромната кампания, която Българският червен кръст започна, подпомагайки жертвите на наводненията, да изпратят един SMS на № 1255. Структурата, която министерството трябва да разработи, се основава на постановление, което вече сме подготвили, и се надявам до края на годината да може да бъде прието от Министерския съвет. Постановлението ще определи целите, задачите и механизмите за формирането и осъществяването на политиката на развитие на България. Второто нещо, което предстои да направим, е приемането на средносрочна програма за българската помощ за развитие и хуманитарна помощ. Такава програма има подготвена в рамките на управлението на предишното правителство.

трябва да ползва средствата за развитие, за да подпомага там, където има най-голям ефект по отношение на българската политика и българските икономически интереси. На първо място това са Балканите, региона на Черноморието и Източното Средиземноморие. Смятам, че в България има достатъчно технически и друг капацитет, за да оказваме подкрепа на страните, които имат нужда от подкрепа – не само финансова, но и със специалисти. Надявам се, че след приключване на сесията на Обединените нации, на която българският министър-председател ще говори в рамките на сегмента за изпълнението на целите на Хилядолетието, Министерският съвет ще има възможност да приеме това постановление и да започнем да действаме. Въпреки всичко и без наличието на това постановление, България през последните години, включително и миналата година, оказва хуманитарна помощ за възстановяването на на страни, които са в тежка ситуация. Ще дам един пример. Това е помощта, която страната ни оказа на Хаити – 50 хил. евро от страна на правителството, близо 90 хил. евро събрани в кампания от Българския Червен кръст по подобие на тази, която в момента правим за ситуацията в Пакистан, близо 800 хил. евро, събрани чрез кампанията на УНИЦЕФ в България, и още 74 хил. евро, които дадохме чрез ЮНЕСКО за образователни проекти. Част от инициативите ще продължат да се реализират и през тази година, когато предстои да приемем в България да се обучават студенти, чийто университет е бил разрушен в Хаити. Разбирате, че това са скромни усилия, но бюджетните ограничения, в които трябва да се вместим тази и следващата година,

Благодаря на господин министъра за отговора. От този отговор разбрах, че политическата воля я има. Разбрах, че помощта, която България може да оказва, я оказва, макар технически нещата да не са завършени като процедура. Разбрах, че до края на годината такава процедура технически ще бъде осъществена чрез приемането на различни документи. Уважаеми господин министър, моята идея е не само да работим за имиджа на България като пълноправен член на Европейския съюз, но и да не забравяме ресора на нашия комисар в Европейската комисия и че държавата, от която идва той, не би следвало да бъде неизрядна по отношение на тази помощ, която ние дължим и се очаква от нас като член на Европейския съюз. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Искам напълно да се съглася с онова, което казахте по отношение на българския комисар в Европейската комисия. С госпожа Георгиева сме в постоянна координация по линия на действията, както които тя предприема като комисар, така и по възможностите, които се предоставят за страните членки, да участват. Още веднъж искам да посоча, че бюджетната рамка, в която функционираме тази година, е силно ограничена. Не искам да изпадаме в ситуация, в която не знаем за какво даваме средствата. При малкото средства, с които разполагаме за подпомагане на развитието и хуманитарна помощ, ние трябва да сме абсолютно сигурни в тяхната ефективност.

които да помагат там, където е възможно, защото не можем да си позволим лукса да бъдем неефективни в подкрепата, която предоставяме, както и да не използваме тази подкрепа в

Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ще отговори на питане от народната представителка Калина Крумова относно преобладаващите турски радиостанции по българското Черноморие. Заповядайте, госпожо Крумова. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът, който поставям от парламентарната трибуна, е тема, която партия „Атака” дискутира и по време на 40-то Народно събрание, тема, която за мое учудване досега не е поставяна по време на 41-то Народно събрание, а именно: защо хората по българското Черноморие са принудени да слушат предимно турски радиостанции? Този въпрос беше поставен още преди началото на лятната почивка, но поради една или друга причина го задаваме сега: защо през лятото трябва да отговаряме на туристите дали се намират в България или в Турция? Защо хората, които живеят главно в Бургас, Варна и прилежащите им курорти, са принудени да слушат турска реч вместо български радиостанции? Въпросът е кратък и ясен и се надявам да намери своя отговор не само на думи, но и на действия. Благодаря. И аз благодаря. Господин Цветков, заповядайте за отговор. Благодаря за въпроса, госпожо Крумова. Действително проблемът с трансграничните радиосмущения от страна на Република Турция съществува повече от 15 години. Ежегодно Комисията за регулиране на съобщенията регистрира нерегламентирани радиоизлъчвания в района на Черноморието, които смущават работата на български електронно-съобщителни мрежи и съоръжения и възпрепятстват разпространението на български радио- и телевизионни програми. Особено силно е влиянието им през летните месеци, когато смущенията се подсилват от особеностите при разпространението на електромагнитните вълни над морската повърхност. Република Турция в нарушение на Регионалното споразумение за европейската зона за радиоразпръскване от Стокхолм и на Регламента на Международния съюз по далекосъобщения е променила характеристиките на някои действащи предаватели. Става въпрос за излъчвания от страна на турски радио- и телевизионни предаватели с много високи мощности на некоординирани и нерегистрирани в главния международен честотен регистър честоти. Именно в резултат на тези действия се заглушават българските предавателни станции. България е предприемала многократно стъпки за разрешаване на проблема чрез Международния съюз по далекосъобщения и посредством преговори на двустранна основа както в рамките на преговорния процес за присъединяване на Република Турция към Европейския съюз, така и в рамките на редица двустранни срещи и смесени комисии на високо ниво. В резултат на подобни срещи и договорености в края на м. юни м.г. в София се е състояла среща между експерти от КРС и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения от българска страна, и експерти от Съвета по информационни технологии и комуникации и Висшия съвет по радио и телевизия на Република Турция. С подписания от двете страни протокол са взети решения да бъде предприета обща методика за извършване на съвместни измервания на радиосмущенията. За всички турски УКВ-радиопредавателни станции да бъдат въведени РДС-устройства, да бъдат намалени мощностите на търговските турски радиостанции и да бъдат направени нови измервания. За съжаление до момента няма особен напредък по изпълнение на решенията. Турската страна не е представила становище по предложения от българската страна проект на методика и не са въведени РДС-устройства на турските радиостанции в района на Мармара и Черно море. Представените от турска страна измервания бяха дадени на 15 януари 2010 г., тоест през зимните месеци, когато ефектът на разпространение на електромагнитните вълни над топло море е незначителен и не е възможно да се направят адекватни контролни измервания. Тези искания са включени в списъка на нерешените въпроси, които предстои да бъдат разгледани на предстоящата Междуправителствена комисия, която е предвидено да се проведе на 4 и 5 октомври т.г. в Анкара. Благодаря.

нарушава редица спогодби със своето бездействие. Трето, от последните Ви думи всички ние станахме свидетели на това, че не се спазва договорката между две страни, тоест меко казано – това е начин за измъкване. Ние говорим за летните месеци, когато от една страна чужденците чужденците в България не знаят дали са дошли на курорт в България или в Турция, а от друга страна има хора, които постоянно живеят там и не са длъжни да слушат турска реч вместо български радиостанции. Казвате, че през м. октомври, когато отново е зимата, ако отново в период, в който не е особено удачно да се правят такива изследвания и такива статистики имаме такива резултати, е ясно, че още 15 години, може би този проблем няма да има своето решение. Въпросът, който искам да Ви задам е: в какви срокове – като време, могат българските граждани да знаят кога по българското Черноморие турските радиостанции ще намалеят за сметка на българските? Благодаря ви.

Този конкретен въпрос, който ми задавате – „От кога?”, разбира се, е въпрос с повишена трудност, тъй като естествено той зависи от добрата воля на турската страна. Както виждате такава добра воля липсва. Тези радиосмущения очевидно са в нарушение на всички международни регламенти и правилници, които съществуват. На 4 и 5 октомври т.г., когато ще се проведе срещата в Анкара, аз ви уверявам, че този въпрос ще бъде поставен много остро от българска страна, за неговото решаване в буквално буквално следващите месеци, и ще бъде обвързан, разбира се, и с другите въпроси, които стоят не решени пред българската и турската страна. За нас е много важно този въпрос да намери най-накрая

Още веднъж искам да ви благодаря за отговора, но това, което казахте като отговор на моето питане, стана ясно, че в крайна сметка това се превръща в проблем, който е в компетенциите може би на министър Младенов, защото тук става въпрос вече за отношения между България и Турция, за неспазени договорености между двете държави. Последният ми въпрос, на който, ако има възможност, бих искала да получа отговор – след по по никакъв начин не можем да принудим Турция да регламентира това, как нейните радиостанции да не бъдат излъчвани толкова сериозно в България, е: към каква инстанция или съдебна институция въобще, кой ще носи отговорност да се спре тази порочна практика, ако не можем да кажем в какви срокове? Благодаря. За съжаление няма такава процедура към момента. Благодаря за участието на господин Цветанов в днешното заседание. Преминаваме по-нататък. Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на питане на народния представител Димчо Михалевски относно степента на реализация на структурните промени и изграждането на органите за управление на сектор „Водоснабдяване и канализация” в Република България. Заповядайте, господин Михалевски.

Преди седем месеца аз Ви зададох подобен въпрос – за това докъде сме стигнали с изпълнението на законодателните мерки, които бяха приети в средата на миналата година и влязоха в сила преди една година по отношение на модернизацията на сектор „Водоснабдяване и канализация”. Аз не го задавам от някаква спортна страст постоянно да Ви питам, а защото, първо, тази модернизация на сектора – вие много добре го разбирате, има огромно значение като фактор за привличане на инвестиции в страната, от които се нуждаем изключително много в момента, ясен инструмент за растеж на икономиката, който и днес във Ваше интервю за в. „Стандарт” Вие споменавате като изключително важен фактор, ресурсът „вода” като стратегически ресурс, който в следващите десетилетия и това столетие ще бъде дори по-ценен от петрола и, разбира се, това, че в крайна сметка ние имаме ангажименти както към българските граждани, към бизнеса, към Европейската комисия. Въпросът е такъв, че Пътната карта, която Вие приехте миналата година през м. октомври, заедно с Министерството на околната среда и водите, ако не ме лъже паметта, аз съм направил даже един алгоритъм, който ще ви помоля да го предадете на специалистите. (Показва схемата.) В него се вижда, че от тези мерки, които са разписани – 15 на брой, де факто има изпълнени една в срок, това е с Ваша заповед за обособените територии, които трябва да бъдат създадени и има три, които са с просрочен срок и все още не са завършени. Това са активите, които трябва да бъдат подписани и единствено ВиК-тата са си свършили работата, доколкото имам информация, общините още не са свършили тази работа. Правилникът за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, която едва сега Министерството на околната среда и водите, доколкото сега разбирам, дава някакви становища и, разбира се, най-тежкият въпрос, който е учредяването на асоциациите, доколкото имам информация някъде между 13, 14 или 15 асоциации са създадени от общо необходими 29 държавно-общински ВиК-дружества. Въпросът към Вас е: докъде стигнахме реално в тази подготовка? Защото една година от влизането в законодателството е точно времето, когато трябва да се даде междинна оценка. Изпълнява ли се приетата Пътна карта, която коментирахме? Ще се нуждаят ли някои стъпки в нейната актуализация и промяна в сроковете? Кога според вашите планове, вие все пак сте органът, прилагащ държавната политика във „Водоснабдяване и канализация” ще заработят ефективно новите регионални асоциации по ВиК? Каква е координацията на тези нови асоциации и всички, произтичащи от това действия с изпълнението на важните елементи от Оперативна програма „Околна

добрата илюстрация на действията, които трябва да се направят, които се правят. От тази трибуна искам да дам съвсем конкретен отговор на поставените от Вас въпроси. Да, преструктурирането на ВиК се извършва в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, който беше приет на 23 юни 2009 г. Имаме обособени 51 територии на действие на ВиК-операторите и техния обхват и граници. В МРРБ са изготвени Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК и Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на единна информационна система за ВиК и на Регистъра на асоциациите. Конкретно по вашите въпроси до къде стигнахте в подготовката на ВиК-операторите. Съгласно § 29 на Закона за водите министърът няма пряко задължение да осигури подготовката на ВиК-операторите и общините за изпълнение на изискванията за съставяне на списъците за ВиК системите и съоръженията.

за попълване до областните управители, до ВиК-операторите, до Националното сдружение на общините. Указанията и електронните таблици бяха поместени на страницата на МРРБ в Интернет. С моя Заповед от 5 март 2010 г. беше създадена и работна група, която да разгледа и установи пълнотата на изготвените списъци на ВиК-системите. На 2 септември 2009 г. работната група представи образец на протокол за разпределение на активите ВиК-системи и съоръжения между държавата и общините. Във връзка с другия конкретен въпрос – изпълнява ли се приетата от октомври 2009 г. Пътна карта. Пътната карта е изготвена от Международна координационна работна група, назначена със съвместна заповед на двамата министри, както Вие споменахте. Датата на заповедта е 14 октомври 2009 г. Има разписани 15 конкретни стъпки, отговорности, срокове в процеса на информиране на отрасъла, както и ролята на всяка от заинтересованите институции – това са МОСВ, МРРБ, ДКЕВР, общините, областните управители, Асоциацията по ВиК органите за управление на ВиК-операторите. Окончателният вариант на Пътната карта е приет на заседанието на Работната група на 29 януари 2010 г. и е подписан от всички нейни членове. Какво е изпълнено и какво не е изпълнено по тези стъпки? Какво е изпълнено до момента: - обявено е решение на министъра на регионалното развитие на обособените територии; - разработен е Правилник за организацията и дейността на асоциациите; - проведени са първите събрания на 15 ВиК-асоциации; разработена е наредба за условията и реда за създаване и поддържане на единната информационна система за ВиК-услугите и регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК-операторите; - създадена е Единна информационна система за ВиК-услугите и на Регистър на асоциациите по ВиК. На база на нея в момента се води Регистър на асоциациите по ВиК, провели първите събрания. - актуализация на стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията се извършва и е част от стратегията за водите, за която е проведен търг, както знаете, от Министерството на околната среда и водите. до няколко месеца ще бъде проведен търг за изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация с помощта на Световната банка. Всички детайли са вече уточнени. В процеса на приемане са списъците на ВиК-системите и съоръженията, задължение за изготвянето на които имат ВиК-операторите и кметовете. Тук лошата новина е, че не са представени в МРРБ списъци от 117 кметове на общини и 7 общински ВиК оператори, за което с писма повторно, трети път, за последен път на 28 юни 2010 г., отново и отново уведомяване Националното сдружение на общините в България и съответните общински ВиК-оператори, но виждате 117 кмета в момента са в забавено изпълнение. Това ни води до неизпълнението на тези мерки, които аз отчитам, че не са изпълнени пред всички вас към момента. Какво не е изпълнено? Министърът на МРРБ не е изготвил и съгласувал с общините протоколи за разпределение на активите между държавата и общините, поради непредадените списъци от тези 117 кметове. Съгласно § 29 е предвидено министърът и общините да намалят капитала на ВиК операторите със стойността на активите. Обаче, поради обстоятелството, че през периода на формиране на собствения капитал на ВиК-операторите в редица областни центрове, той се надвишава значително от стойността на дълготрайните активи, имаме обективния проблем, че това изискване не може да бъде изпълнено, защото ще декапитализираме тотално дружествата и ще получим пълна или значителна декапитализация. Необходимо е затова да се предложат промени в § 29, ал. 4 и ал. 5, които да дадат възможност ефективно да изпълним замисъла, а той е добър, но текстовете в ал. 4 да се заменят с подходящи правни норми. Последно, което не е разработено, е Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите, както и квалификацията на персонала им. Това се довършва в момента, както и типовият договор с Европейската банка за развитие и ще бъде приключено в много скоро време. Благодаря.

Той истинно отразява ситуацията към момента. Вие, като министър на регионалното развитие и благоустройството и принципал на държавната политика във ВиК сектора, носите всички правомощия и съответно отговорности. Според мен трябва наистина да се положат изключителни усилия, с помощта на областните управители и Националното сдружение на общините, да се завърши процесът за учредяване на асоциациите. Не, защото трябва да се изпълни някакво законодателство и това е каприз, а защото има последствия, които за съжаление ще влияят и на общините, и на нашата държава при усвояването на средства, при формирането на цените на ВиК услугата и това в крайна сметка ще влияе на джоба на българския гражданин. Аз съм обезпокоен, съвсем добронамерено, че наистина една година ние не можахме да придвижим изпълнението на генералните планове. Обръщам се към Вас и с молба, защото чувам информации, че има има подходи за преразглеждане на техническото задание. Тука ще припомня, вече съм го казвал веднъж от тази трибуна, че то е изготвено в координация с Европейската комисия и Главна дирекция „Регионална политика”, най-влиятелните и опитни оператори в света и смятаме, че това нещо е важно да се случи. Притеснен съм и от факта, независимо от забавянето, се запознах с параметрите на проекта за бюджет за 2011 г., където е предвиден разходен лимит за усвояване на заема за общинска инфраструктура, където са генералните мастер-планове за догодина от 2 млн. евро – 4 млн. лв., от общо 200 млн. лв. Сам разбирате, че и язовирите, и в генералните планове с 4 млн. лв. нищо няма да направим следващата година. Тук вие ще получите и нашата подкрепа при дискусията на бюджета, но това трябва да се обясни, –че са необходими средства, разходни лимити, защото в противен случай

Но това е важно, защото влияе и върху данък добавена стойност, който без асоциациите и предаването на собствеността на операторите от общините и държавата, няма да може да бъде осигурен за тези проекти. Моите два въпроса към Вас Първо, ще може ли да се намери достатъчно експертна воля и капацитет да се проведе тази реформа във ВиК сектора, и то в следващите няколко месеца, вече дори не година, и какви са реалните срокове, с които бихте се ангажирали като министър, че ще бъдат учредени асоциациите и ще бъдат извършени основните действия по предаване на активите, за да може това да е факт?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

По отношение на договорите със Световната банка и минималния лимит – да, информацията Ви е точна, но все пак искам да отбележа, че това са предварителни разчети и ние преговаряме в момента с Министерството на финансите. Това, което ни трябва, са около 20 млн. лв., а не 2 млн. евро. Затова ще се борим и се надяваме да постигнем, за да може да форсираме генералните планове. Това е изключително важна тема. важна тема. Приключихме преговорите със Световната банка, така че там вече няма кой да ни спре и ресурс ще бъде осигурен. По отношение на асоциациите – 15 от 29 все пак е успех. Продължаваме, натискаме има ли експертна и политическа воля? Категорично, да. Законът трябва да се изпълни. След като три пъти сме разговаряли с Националното сдружение на общините ще продължаваме, ако трябва ще натискаме по всички възможни начини, но аз мисля, че до няколко месеца трябва да приключим и със сформирането на асоциациите. Междувременно чакаме стратегията на Министерството на околната среда и водите. Тя е изключително важна, защото ние казахме,

по окончателното уточняване заданието за мастер-плановете, така че всичко е изчистено там. Ди Джи Реджио е абсолютно информирано. Нямаме никакви притеснения, че ще заплашим изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” по какъвто и да било начин. Същевременно водещо в политиката е Министерството на околната среда и водите и там тече в момента най-важното: създаването на стратегията – какво искаме, как подреждаме целия пъзел. Пет министерства имат язовири, общините имат ВиК-та, държавата има ВиК-та, къде подреждаме целия пъзел, за да може да се случат нещата както трябва. Политическата воля за ВиК сектора е факт. Ще страдаме още от липсата на финанси следващата година, тъй като по отношение на ВиК сектора все още трудно държавата може да отдели сериозен ресурс, поради финансовите ограничения и кризата, в която се намираме, но мастер-плановете са тотален приоритет и ще се движат напред. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски – за отношение в рамките на две минути. Благодаря Ви. Господин министър, казахте няколко месеца, да разбирам ли, че до края на годината е възможно асоциациите да бъдат факт? Предполагам, че е възможен такъв срок. Вие се усмихвате, дано това да означава „да”. Действително парите са проблем и трябва да бъдат наистина осигурени, защото генералните планове, тяхното изпълнение, това все пак са сложни планове, които изискват поне 12 месеца работа, за да бъдат качествени. Те са фундаментът, върху който заедно с учредените асоциации могат да привлекат допълнителни инвестиции в сектора, които държавата в момента няма. Моята молба към Вас е наистина да гоните тези срокове. Не се ангажирахте с точен срок, надявам се, че краят на годината ще бъде факт. Накрая една молба. Чух от експерти, които обсъждат между МОСВ и МРРБ, че искат да променят начина на определяне на собствеността върху активите. Ще го кажа просто: върху всяка водоснабдителна система, без значение дали обслужва 100 човека в едно малко село или обслужва София с над 1,5 млн. потребители – да се сложат навсякъде двама собственици – държавата на довеждащата инфраструктура и общината в урбанизираната територия. Не го правете това! Това означава технологично усложняване на оперирането на системите. Нека експертите още веднъж да го помислят, за да не настъпят

това е един много важен според мен въпрос, затова е свързан с една от най-добре вървящите оперативни програми „Регионално развитие” и тя не случайно върви така, защото и общините добиха опит при предприсъединителните фондове и това беше програмата, която е стъпила най-широко на бенефициентите, имаше приемственост, и в крайна сметка има добри резултати. Но има едно безпокойство, което се роди при последната една от немалките схеми „Градско развитие – втори етап”. Тя е свързана с това, че за първи път имаме обжалване на процедура по Оперативна програма „Регионално развитие” от бенефициенти, от български общини, ако не ме лъже информацията – три на брой: община Кюстендил, община Мездра и община Девня. Между другото и при предприсъединителните фондове е имало възможност, но никога не се случвало, и това е една лампа, която трябва да даде и на Вас и на нас сигнал да не се създадат условия, при които да се помрачи

община Кюстендил, която не може да бъде обвинена, че няма опит, както между другото и всички други общини, които са отстранени... Аз четох много подробно доклада, това са 41 общини, от които 18 имат 41 общини, от които 18 имат над два проекта, тоест те не могат да бъдат обвинени, че не познават условията. Според мен, специално за Кюстендил, има едно неразбиране, ще го дам конкретно, свързано с отстраняването на това, че те са обвинени, че не са изпълнени насоките и са предложили да се изградят обществени паркинги в гр. Кюстендил, но не били отговаряли на изискването да бъдат встрани от главни улици. За да бъда конкретен, аз се постарах, запознах се с територията на Кюстендил, в която се оказа, че между бул.

е предложено да се изградят паркинги, до които достъпът от главната улица, която е на двадесет метра, разбира се, е невъзможен, тъй като има блокове, но съответно има прилежаща площ, където се изграждат, както паркинги, детска площадка, така и озеленяване. Според мен тук възниква дълбокото съмнение и аз се надявам, че това не е вярно, че по различни причини, които се търсят, е направен подбор на проектите. Нещо, което не е залегнало и не може да бъде критерий кой кмет от коя партия, по която й да е оперативна програма, но е една много чувствителна червена лампа, която да ни светне. Затова Ви питам: как ще гарантираме прилагането на такава политика на прозрачност процесите на оценяване, подбор и договаряне на проектните предложения на силите, за да не се губи време за изпълнение на тези проекти вследствие на обжалвания? Вторият въпрос е: съществува ли система за мониторинг на действията на оценителните екипи и решенията на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”? Аз ще Ви дам това… (Народният

Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Ще започна отзад напред с това, което пък мен изключително много ме впечатли точно на тази тръжна процедура. Имаше една пресконференция, на която имаше кметове на червени, сини, всякакви по цвят общини. Тя беше точно, когато подписахме договорите именно по тази ос и искам да ви кажа, че независимо дали беше кметът на Смолян, дали беше кметът на Ямбол или кметове на други градове, те всички казаха едно и също и беше свързано именно с тази тръжна процедура: „Ние никога не сме участвали в по-честна и по-почтена тръжна процедура.” Независимо от цвета кметове на различни общини бяха там, подписаха договори, изпълняват проекти и това е нашето верую. Разбира се, съзнаваме, че общините все повече и повече задобряват в правенето на проекти. Общините осъзнават, че това е изключителен ресурс за тях, за да генерират проекти и да изпълняват проекти и интересът е голям – това създава конкурентност. Ние вече имаме много сериозен е също много добра новина, тоест общините вече генерират повече отколкото има в ресурса, което означава, че се повишава конкуренцията, състезателността и оттам, разбира се, когато някой не е одобрен, съвсем естествено е той да потърси обяснение, а и по всички възможни начини да търси защита на своя собствен интерес. Разбира се, това е в рамките на процедурите в България. Механизмите в министерството, знаете, отдавна работят, те са следните: при осъществяване на оценка на проектни предложения оценителните комисии се ръководят от правилата на постановления на Министерския съвет, те са от 31 май 2007 г.; - оценките на проектните предложения се осъществяват на база на таблици за оценка на техническото и финансовото качество, които са посочени в насоките за кандидатстване по съответната схема на предоставяне на безвъзмездна помощ; - таблиците съдържат критериите, по които трябва да отговаря едно проектно предложение и общият брой точки, които проектното предложение може да получи; - задълженията на кандидата е да се запознае с всички изисквания в насоките за кандидатстване и да попълни формуляра за кандидатстване и всички приложения, разбира се, максималният; управляващият орган въведе практиката всички проекти и насоки за кандидатстване по процедури за подбор да се публикуват на интернет-страницата на програмата. Това се прави категорично с оглед предварителни обсъждания и получаване на коментари от най голям голям широк кръг заинтересовани лица. По този начин още в начална фаза се създава възможност потенциалните кандидати да се запознаят с изискването в предстоящата схема, да се дефинират ясно допустимите дейности и разходи, да се конкретизират изискуемите от кандидата съпътстващи документи, да се отстранят евентуалните пропуски. На интернет-страницата на програмата е публикуван и наръчник на най-често срещани трудности и пропуски от бенефициентите при подготовката на проектни предложения по ОПРР. На 3 септември 2009 г. ние утвърдихме и методика за проверка и корекция на цените на строително-монтажните работи в количествено стойностните сметки, изменени и въведени в изпълнение са вътрешните детайлни правила за работата от изпълнителните комисии за оценяване, като в състава на оценителните комисии задължително се включват външни оценители, помощник-оценители с необходимата квалификация и опит за извършване на проверки и корекции на цените по СМР. В допълнение, за да не се допуска никакво влияние и с цел ефективно да се противодейства на създаването на условия за неравнопоставеност на кандидатите и субективизъм при оценката, оценителните комисии се формират от външни квалифицирани експерти, включително номинирани от Камара на строителите, Камара на инженерите, Камара на архитектите в България. Всички оценители притежават съответния изискуем опит и са подбрани на конкурсен принцип. Участниците подписват декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедурата по оценка. Допълнително в състава на оценителните комисии за оценка на проектни предложения се включват и представители на Централното координационно звено и администрацията на Министерския съвет. Според последните изменения от 31 май 2007 г. ПМС № 121 се изисква след приключване на оценката на етап административно съответствие, на етап допустимост на интернет-страницата на управляващия орган да се публикува списък с отхвърлените на двата етапа на оценка проектни предложения с посочени основания за това. Кандидатите, чиито предпроектни предложения са отхвърлени могат да дадат писмени възражения срещу недопускането им до по нататъшна оценка пред оценителната комисия, чрез ръководителят на управляващия орган в срок до пет работни дни, след публикуване на информацията за отхвърляне на проекта. По този начин се предоставя възможност на кандидатите да защитят проектното си предложение, като оспорят основанията за отхвърлянето му още преди излизане на решението на ръководителя на управляващия орган. По отношение на въпроса Ви за контрола върху решенията на ръководителя на управляващия орган, контролът се осъществява за законосъобразност и целесъобразност от:

Благодаря Ви, господин министър. Аз нямаше да задам този въпрос, ако действително нямаше безпокойство, защото оценителните комисии и всички тези контроли, за които Вие казахте, е така. Този независим тест на политическото разпределение, който, разбира се, не е валиден и не е правило, е много важен, защото ние сме го правили в миналото като сравнение, за наша информация, за наше спокойствие, и във всяко едно действие сме се старали да се спазва някаква пропорция. Лошото е, че действително случаят, който Ви обясних – за Кюстендил, има погазване на термини в Закона за устройството на територията, който е водещ, има неразбиране на дейностите, които са описани в проекта, и явно субективно отношение, и за съжаление, това не се разпростира само върху проекта за Кюстендил. Моята молба е наистина да обърнете внимание без значение как ще завърши този конкретен казус, естествено е, общините, които са получили финансиране да бъдат доволни и да благодарят, естествено е, че те са положили усилия, но е важно да не загубим общата мотивация на българските общини, които са основния мотор. Няма да се уморя да повтарям, че те трябва да усвоят над 4 млрд. евро и тяхната демотивация, поради някакви дори съмнения за политически подбор, е лошо явление. ламинирана цветна графика.) Вижте, това е разпределението по политическа принадлежност на кметовете в 86-те общини, които са в градските ареали. Ето това е разпределението на проектите – в червено е БСП, в светло синьо е ГЕРБ. Давам Ви пример, другите не коментирам в момента, защото нямам време. Това е разпределението, което е в първия етап, което е направено. Общо-взето се вижда, че пропорцията е спазена. Това е разпределението във втория етап. Вижда се, че има проблем.

допълнително, за да гарантираме, че няма политическа намеса, която би довела до съмнение за политическа корупция? Защото разпределението на „наши” кметове е чиста политическа корупция. И какви са конкретните действия - и на управляващия орган, и в пространството, които Вие ще зададете, за да можем да сме сигурни, че това няма да се повтори, още повече от гледна точка на това, което се развива по оборудването в Министерството на здравеопазването. Вие разбирате, че нито вие, нито ние имаме полза от тези скандали.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

Разбира се, съвсем нормално е да има конкурентност, да има състезателност. Съвсем нормално е общините да генерират достатъчно на брой проекти, така че някои да печелят, а други не, тъй като интересът е голям. От друга гледна точка, за нас е изключително важно да пазим интереса на българските,

и помагаме там, където има качествени проекти, които имат смисъл, които са устойчиви в дългосрочен план и да деполитизираме изцяло системата. Това е начинът, по който ние работим още от първия ден. По отношение на това, че има

Но световният лидер за борба с корупцията - организацията „Прозрачност без граници”, каза, че досега такъв търг през последните 20 години в България не е правен. Той бе направен от същия екип. Така че бъдете сигурни, че единственото, което ние правим, е да деполитизираме и да професионализираме управлението на еврофондовете. Общините, които гарантират качествени проекти, разбира се ще вървят напред. Пожелавам същото и на Кюстендил. Нас не ни интересува кой-какъв цвят е. Виждате, че оценките идват от експерти. Те не идват по никакъв начин от хора, които са в самото министерство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ако желаете да вземете отношение, господин Михалевски, заповядайте.

с властовите ресурси, които имате. Според мен сте длъжен към обществото този случай за първи път, когато се стигне до обжалване на процедурата в „Регионално развитие”, да бъде и последен. Именно това ще бъде единият критерий, а другият критерий – че тази справка и сверка с политическата принадлежност все пак е важна за обществото, за да бъдем спокойни. Нека в бъдещите разпределения наистина, както и досега, защото в над 25 схеми, насочени към общините в „Регионално развитие” досега, тези пропорции са приблизително спазвани, нямаше обжалване. Така че, нека този инцидент да ни бъде червената лампа, за да може оттук-нататък да не се случват подобни неща. Благодаря ви. Да преминем към последното питане от народния представител Димчо Михалевски, отново към министър Росен Плевнелиев, относно гарантиране политиката на модернизация

не е самоцелен, защото модернизацията на инфраструктурата, работата за българския строителен бранш, развитието на условията за привличане на инвестиции и туризъм са важни. Неведнъж сме го споменавали – и Вие лично, и всички правителства досега. Числата обаче, които в момента виждаме, ни всяват повече безпокойство.

2009 г. не падна под 6%, то за тази, 2010 г., ние имаме много сериозно неизпълнение на капиталовите разходи. В момента за седемте месеца при план около 3 млрд. 600 ние сме изпълнили само 38%.

за дейности, извършени през 2009 г., европейските средства, които за съжаление също не вървят с голям темп – 23,4% от годишната задача, която си е поставило правителството от 1 млрд. 853, преките чуждестранни инвестиции, които за съжаление са

ни навява на мисълта, че имаме голям, сериозен проблем и българското правителство, Вие лично, като министър на регионалното развитие и благоустройството, заедно с Вашия колега от Министерството на финансите, трябва да се намесите. Затова моят въпрос към Вас е: как ще гарантирате използването на наличните източници на финансиране, на инвестиции в националната инфраструктура в условията на непрекъснато намаляване на разходите на инвестиции в републиканския бюджет? Какъв е краткосрочният план до края на годината, какъв е средносрочният, визирайки следващия бюджет и тригодишната фискална рамка, за привличането на инвестиции и тяхната реализация? Има ли оценка за състоянието на фирмите от българския строителен бранш?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

По тази причина, както неведнъж е казано, ние приоритизираме източниците на финансиране по следния начин: средства от фондовете на Европейския съюз, държавни инвестиционни заеми и бюджетни средства. Структурните и кохизионните фондове на Европейския съюз целят развитие на устойчива и конкурентна икономика. Още при раждането на идеята за Общ европейски пазар, тогава основната цел – „кохезия”, знаете, около 30% от бюджетите на Европейската общност отиват там, е за намаляване на разликите в общия пазар. Ние гарантираме това чрез стриктно спазване на европейските принципи и правила. И в момента правителството по един наистина изключителен начин ускорява усвояването на европейските Какъв е конкретният аспект на това, което Вие питате по отношение на краткосрочния и средносрочен план за финансиране и инвестиции в националната инфраструктура? разбира се, стратегическата цел да развива инфраструктурата. Говорейки за стратегическа инфраструктура, тя е от ресора и на доста други министерства. В компетенциите на ръководеното от мен министерство попадат следните инфраструктури: пътна и ВиК. Основен принцип при реализацията на инвестициите в националната ни инфраструктура е планирането на финансовите потоци. Мога да ви посоча предвидени средства за периода 2011 2013 г. по европейски програми, по държавни инвестиционни заеми и по национален бюджет.

мога да се фокусирам и да Ви дам конкретен отговор върху средствата за пътна инфраструктура, където министерството и Агенция „Пътна инфраструктура”, разбира се, имат своя фокус. Програми на Европейския съюз. Тук, знаете много добре, по Оперативна програма „Регионално развитие” има 502 млн. лв., по Оперативна програма „Транспорт” – около 2 млрд. лв.,

вероятно ще бъдат дадени лимити около 200 млн. лв. годишно за периода 2011 2013 г., тоест общо около 600 млн. лв. се планират за тази 3-годишна рамка към момента и за да бъда коректен към Вас и консервативен в оценката, разбира се, се надяваме тази сума да се увеличи. По отношение на бюджета и възможностите, които той ще предостави, са някъде около 490 млн. лв. за периода 2011 2013 г. Тоест общо ако съберете тези три пера, някъде около 3,5 млрд. лв. за тези три години, биха могли да се налеят в пътния сектор на България.

и още една доста притеснителна цифра, а именно около 10 млн. лв. за инвестиции чрез бюджетен източник във ВиК-сектора.

знаете много добре, че с настъпването на кризата в началото на 2009 г. строителните предприемачи бяха изключително тежко засегнати. Те усетиха най-осезателно последствията й. Разбира се, това се дължи на огромния ръст в строителния сектор през 2007-2008 г., който беше продиктуван от изключително високите нива на сградно строителство, изразяващо се преди всичко в изграждане на жилищни, офисни и търговски площи. площи. Този инвестиционен пазар си отиде от България, разбира се, както се случи във всички останали държави в Европа и специално в Югоизточна Европа. Според анализ на Камарата на строителите в България се наблюдава преориентиране на предприемачите в сектора от сградно към инфраструктурно строителство и то най-вече към инфраструктурните проекти, финансирани със средства от еврофондове. Стъпката е напълно логична с оглед на това, което правителството приоритизира в момента.

Благодаря, господин председател. Господин министър, разбирам това, което Ви е наложено като рамка, но погледнете числата! Реално капиталовите разходи за догодина не се различават от планираните капиталови разходи за тази година, които към м. юли са усвоени на 38%. Българските общини, за които Вие изразявате надеждата днес във Вашето интервю, че ще получат по-голямо финансиране – говоря за капиталово финансиране, без това от европейските фондове, защото то е под условие,

Държавните инвестиционни заеми са на същото равнище, каквото е планирано тази година в действащия Закон за държавния бюджет. Още по-лошото е, че ако вземем масата на всички държавни инвестиционни заеми, за които е отговорно само Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а те са някъде за малко над 1 млрд. реалният лимит, който ви се дава за следващата година, е от порядъка на 95-97 млн. евро. Сравнете: 95 97 млн. евро към 1 млрд. 913 млн. евро! Господин министър, няма

държавата и финансовия министър какво означава дефицит. Нека тук да прозвучи, че трябва да намерим възможности в диалог с Европейската комисия и да приложим чл. 126 от договора, когато инвестициите, капиталовите разходи на държавата надвишават дефицита, тоест можем да отчетем, че това не е дефицит, формиран от текущи разходи за пенсии, заплати и социални дейности, а за дейности, насочени към създаване на стабилност, привлекателна среда и работни места. Моят въпрос към Вас е: ще положим ли заедно усилия, за да може именно проблемите с лимитите по държавните инвестиционни заеми да не влияят на политиката, налагана от Министерството на финансите за контролиран дефицит, който явно орязва възможностите за инвестиции?

да намерим именно този баланс. По отношение на държавните инвестиционни заеми за 2011-2012 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството има възможност да направи доста повече от това, което получава в момента като лимит. От друга гледна точка, ако погледнете в еврофондовете и парите, колкото и да ни впечатляват, вижте каква феноменална възможност ни дават те! Това, което ние планираме – минимумът, който смятаме за 2011 г., е, че около 590 млн. лв. ще разплати само Оперативна програма „Регионално развитие” за една година – за 2011 г. Вижте какъв невероятен растеж спрямо предишните години! Знаете много добре къде сме били през 2009 г. и къде сме през 2010 г., когато ускорихме феноменално разплащането по оперативните програми! Очакваме

до 1 млрд. 300 млн. евро, изцяло базирани на европейската солидарност по един възможен, най-изгоден, най-добър начин за държавата! Затова няма как, ще бъде абсолютно безотговорно от наша страна да не насочим всички ресурси и да не засилим не засилим именно този сектор. Възможностите, които се дават, са изключителни. За съжаление, ние все още стартираме от много ниска база и даваме всичко от себе си. Виждате, че примерно за две години и половина по оперативната програма са разплатени 27 млн. лв. За една година – през 2011 г., ние искаме да разплатим 600 до 900 млн. лв. млн. лв. По лимитите за ДИЗ разчитаме на подкрепата на парламентаристите и хората от всички партии, защото наистина министерството може да направи повече, но трябва да се съобразяваме с фискалната дисциплина

Уважаеми господин министър, аз оценявам Вашия ентусиазъм. Между другото, не е изненадващо, че оперативната програма върви с такъв летящ старт, защото тя беше добре подготвена.

Проблемът обаче е друг. Вашият ентусиазъм, който върви и аз подкрепям, има страхотен таван, който е отгоре и го потиска. Дори ако погледнете числата на залагане на разходни лимити за капиталови разходи, се вижда, че както тази година общият размер на инвестициите по структурните фондове и Кохезионния фонд – ще взема този важен сегмент, бяха от порядъка на 1 млрд. 800 млн., респективно с другите присъединителни и междуприсъединителни фондове – Шенген и други, е 2,5 милиарда. Това се възпроизвежда и през следващата година,

Анна-Мария Борисова – министър на здравеопазването, ще отговори на въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно обещаното увеличение с 10% на трудовите възнаграждения в системата на Спешната помощ. Господин Шарков, заповядайте да развиете въпроса си. Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! В бюджета на Министерството на здравеопазването, когато го приемахме в края на миналата година, бяха предвидени 30 млн. лв. повече за системата на Спешната помощ в сравнение с бюджета за 2009 г. Това беше похвално като намерение, заслужаващо подкрепа. Около една трета от тези пари се считаше, че ще отидат за финансово осигуряване, финансова издръжка на спешните кабинети в в местата, където предстоеше преструктуриране на лечебните заведения за спешна помощ. Видяхме обаче, че тези спешни кабинети, в които се даваха дежурства срещу едни 100 лв., всъщност просъществуваха по-малко от месец и тази идея претърпя пълен провал. На лекарите обаче в системата на Спешната медицинска помощ, на сестрите и на останалия персонал в края на миналата година бе обещано увеличение на заплатите с 10%, и то считано от 1 януари 2010 г. г. Това намерение е добра мярка, която всъщност целеше да има стимул и мотивация за хората да работят в системата на Спешната помощ, където текучеството е най-голямо и безспорно създава проблеми при обслужването на българските граждани. има в системата на Спешната помощ. В тази връзка, уважаема госпожо министър, моят въпрос е: кога ще се случи това увеличение с 10% и дали изобщо ще се случи? Дали тази идея вече е забравена? Какви мерки предприемате за подобряване състоянието на Спешната медицинска помощ и за повишаване мотивацията на работещите в системата? Благодаря ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми д-р Шарков! Правителството в своята загриженост към работещите в системата на Спешната медицинска помощ, оценявайки непривлекателния и отговорен денонощен труд, свързан със запазване на здравето и живота на всеки български гражданин, заложи в своите приоритети подобряване условията на труд и повишаване на заплатите с 10% от началото на 2010 г. Впоследствие, както Ви е известно, финансовите ресурси на страната се оказаха значително по-ограничени и към днешна дата Министерството на здравеопазването не е в състояние да изпълни поетия ангажимент, въпреки огромното ни желание. Уважаеми д-р Шарков, гарантирам Ви, че нашата загриженост към работещите в системата за спешна медицинска помощ ще остане и при всяка възможност ще подобряваме условията на труд, ще полагаме усилия за повишаване на квалификацията им, както и на трудовите им възнаграждения. В края на краищата нашата цел е да постигнем високоефективна система за оказване на спешна медицинска помощ с висококвалифицирани кадри, удовлетворени от своя отговорен, но за съжаление често недооценяван труд.

господин председател. Уважаема госпожо министър, както се казва, кратко, точно и ясно, но така ако я караме, ескадроните пак ще летят. Аз Аз не знам – Вие казвате „ние не можахме да изпълним обещаното” и след това казвате „гарантираме, че ще подобряваме системата на Спешната помощ”. Изключително съм притеснен.

– и да им ги дадете, както се казва, и да не им ги дадете, както направихте, едва ли кой знае колко ще подобрят тяхното състояние, но е въпрос на отношение! Въпрос на някаква грижа за тези хора! Когато нито една заплата в бюджетната сфера не се увеличава и беше ясно, че няма да бъде увеличавана, че няма да има увеличаване на пенсиите, такъв е бюджетът, такива са възможностите, такава е кризата в момента, на целия този фон беше казано – поне за тези хора ще има 10%! Те вероятно вече са разбрали, и без да им се отговаря, че няма да видят тези 10%. Но, пак казвам, въпрос на отношение! Ако няма подобаващо отношение и внимание към хората, които работят в системата на Спешната помощ, те ще отговорят, вярвайте ми, по адекватния начин. И в предния мандат, и в по-предния, и в други предишни мандати съм виждал пироговци под прозорците на министерството! Не Ви го пожелавам! Искрено не Ви го пожелавам, но знам, че в момента в „Пирогов” едва намират средства да направят една обикновена апендектомия! Ситуацията е изключително сложна. Вярвам, че си давате сметка и че търсите някакъв начин за излизане от това положение, но не виждам конкретни мерки. Благодаря ви. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Четин Казак, относно методика за изготвяне на Областна здравна карта във връзка с изготвянето на Националната здравна карта и преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен. Заповядайте, господин Казак. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос, който беше зададен доста отдавна – преди почти два месеца, не е загубил своята актуалност, предвид предстоящото реализиране реализиране на промените в Закона за лечебните заведения, и по-специално с оглед на предстоящото изработване на областните здравни карти като част от изготвянето на Националната здравна карта. В тази връзка от особен интерес за шуменската общественост и за всички граждани на Шуменска област, които се ползват от услугите на лечебните заведения, и по-специално на досегашните диспансери, е въпросът каква ще бъде тяхната съдба с оглед на предстоящото приемане на Областната здравна карта за Шумен като част от Националната здравна карта. Вие знаете, че на територията на област Шумен има три диспансера. Онкодиспансера е ясна, но съдбата на другите два – на Диспансера за пневмофтизиатрични заболявания и на Кожния диспансер, все още остава неясна. Неслучайно и работещите в тези досегашни диспансери, и пациентите си задават с тревога въпроса: дали ще продължат да се ползват от лечебните услуги на тези заведения, които извършват много общественополезна дейност и се борят решително с много общественозначими заболявания? Специално в Тубдиспансера в Шумен са вложени средства това е един от най-модерните диспансери на територията на Република България. Ще бъде жалко, ако при предстоящото преструктуриране тези диспансери бъдат ликвидирани. Моят въпрос е: какви са Вашите виждания за бъдещето на тези две лечебни заведения? Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Казак! По отношение на въпроса Ви за представен макет на Областна здравна карта за област Шумен бих искала да Ви информирам, че до настоящия момент Министерството на здравеопазването извърши преглед на ситуацията във всички болнични структури в страната. Този предварителен преглед, извършен съвместно с местните власти и ръководства на лечебните заведения, бе особено полезен за всички нас, преди да се реализират окончателните законодателни и други нормативни действия. Той ни помогна да коригираме и да зададем адекватни за възможностите и потребностите на страната ни показатели, които са приложими и отразяват местните особености, като същевременно не допускат компромиси с необходимото качество. На конкретния Ви въпрос: Министерството на здравеопазването няма отношение към процеса на вземане на решение за начина и формата на преобразуване на съществуващите диспансери. Право на собственика е да определи бъдещата форма на съществуване на тези заведения в съответствие със законовата уредба и възможностите за тяхното перспективно развитие. Диспансерите, които не са се преобразували и/или пререгистрирали в съответния срок се прекратяват, като по решение на собственика дейността им може да премине към съществуваща или новосъздадена структура на лечебно заведение за болнична помощ. Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите, продължават да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни. Ангажимент на Министерство на здравеопазването е планирането на медицинските дейности и лечебните заведения, които ги осъществяват, с цел гарантиране на достъпа на населението до необходимите му медицински услуги с високо качество при максимално ефективно разходване на обществени средства. Планирането и разпределението на лечебните заведения, необходими за покриване на потребностите на населението от съответните видове медицинска помощ, се извършва чрез областните здравни каси, които предстои да се изготвят от определени в съответствие със Закона за лечебните заведения областни комисии. Лечебните заведения включени в областната здравна карта на съответната област ще имат право на достъп до обществени средства за здравеопазване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. За реплика – господин Казак. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз разбирам позицията на Министерство на здравеопазването, що се отнася до това, че тогава, когато диспансерите са 100% общинска собственост – по принцип принципалът трябва да вземе подобно решение, само че в казуса с един от двата досегашни диспансера в Шумен, а именно туб-диспансерът. След извършените значителни инвестиционни дейности, ремонтни такива, модернизация на цялостната материална база, 51% от капитала на този диспансер вече принадлежи на държавата, тоест Министерство на здравеопазването има решаваща роля при решаването конкретно на съдбата на този диспансер. на този диспансер. В тази връзка искам още един път да призова чрез Вас и вашите представители по регионите – снощи, например, станахме свидетели на доста широко обсъждане по Националната телевизия на съдбата на подобни диспансери в Благоевград, тревогата на обществеността в тези населени места, където има диспансери е основателна относно тяхното бъдеще, тъй като съществува реална опасност изградени през годините и доказали своята полезност лечебни заведения с модерна материална база, апаратура, изградени специалисти, поради поради евентуалната опасност от неизпълнение на този или онзи критерий, или пък кратките срокове, които са дадени за преструктурирането им, да не съумеят да го направят и да бъдат принудени да бъдат ликвидирани или

по този начин тяхната дейност би могла да бъде значително затруднена. Искам да Ви призова към специално внимание и отношение по тези въпроси. Благодаря.

че той си остава на място и работи по същия начин, както е било, но административно минава към областната болница. В това се състои голямата промяна за този диспансер. Що се отнася до Кожния диспансер – него многократно съм го давала за пример на една лоша организация. Не можеш да имаш 20 легла и болни с кожни заболявания и това да бъде обслужвано от 63 души персонал. Това е крайно неефективна организация. Крайно неефективна! Десет или петнадесет, не си спомням подробности, легла в кожно отделение в Областната болница. Много разумно, много добро решение от гледна точка ефективност на здравеопазването. Благодаря. аз благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Ивелин Николов Николов относно резултатите от проверка на Изпълнителната агенция „Медицински одит” в 20 болници. Заповядайте, господин Николов.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, госпожо министър! Актуалният ми въпрос засяга събития отпреди 4 месеца, затова няма да Ви питам, не Ви питам за фирмата на съпруга Ви, за особените процедури за 147 млн. евро европейски пари за медицинска техника, за Проекта за наредба за задължителни нови проучвания, изследвания, изпитания, или както ги наричате, на нови лекарства,

Искам да Ви попитам – преди 3 месеца в медиите излезе тревожна информация за резултатите от проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит” в 20 болници, които работят по клинични пътеки „инвазивна кардиология”, за необичайно високия процент на приети пациенти с нормални коронарни съдове в някои болници, за приети за планово лечение без необходимите изследвания, за хоспитализиране по подозрение за инфаркт без ЕКГ, за драстично висок процент коронографии без значими изменения – над 84% в една болница, в друга – над 70%. Обичайният процент, знаете, е 40 за България. През 2009 г. Здравната каса е сключила 203 договора по клинични пътеки за инвазивна кардиология. Тази година са 239. През първите пет месеца на миналата година по клинични пътеки са преминали близо 27 хиляди пациенти и са изплатени близо близо 57 млн. лв., което е увеличение на разходите с над 36%. Питам Ви, ако има политика на правителството за прозрачно управление – кога и къде ще публикувате одитния доклад за тези проверки? Какви действия ще предприемете към болниците, които имат неоснователна хоспитализация и на практика източващи Здравната каса и има ли данни за някакви нарушения и престъпления? Дали сте сезирали съответните институции? Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Николов, аз също няма да Ви занимавам с многобройните журналисти, звънящи по вратите на моите съседи и надничащи вътре – дали няма лаборатория, а се оказват жилища.

извърши тематични проверки в 23 лечебни заведения за болнична помощ с участието на експерти по кардиология и интервенционална кардиология с оглед преценка за медицинска целесъобразност на извършените процедури. Следвайки политиката на прозрачност, на 29 юни т.г. се състоя, публично – това е достояние за всички, който пожела – беше, кръгла маса на тема „Състояние, проблеми, тенденции в развитието на инвазивната кардиология”. Резултатите от проверките, както и направените предложения за подобряване дейността в областта на инвазивната кардиология са публикувани в сайта на „Медицински одит” – www.eama.bg. Констатирани нарушения: неспазване на чл. 6 от Закона за лечебните заведения; неспазване изискванията на медицински стандарт по кардиология, неспазване на чл. 81, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето за своевременност, достатъчност и качествена медицинска помощ. В СБАЛ по кардиология, ЕАД - Ямбол, и СБАЛ по кардиология, ЕАД – Варна, се извършиха проверки по жалби от близки на починали пациенти. Протоколите от извършените проверки са предадени на Районно управление – Полиция, в Ямбол и Варна. Районна прокуратура – Ловеч, е сезирана във връзка с постъпил сигнал в „Медицински одит” със съответния номер, дата, входящ номер на сигнала, от пациенти относно неудовлетвореност от медицинско обслужване в МБАЛ – гр. Ловеч, и съмнения за манипулиране на свободния избор на лечебното заведение след детайлно запознаване с представените документи и извършени проверки, и установени несъответствия между твърдения за принудителен избор на лечебно заведение. Във връзка с постановление на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” – Габрово, се извършва финансова и икономическа експертиза относно извършените процедури с инвазивна кардиология – Габрово. Предложения. Във връзка с анализа на резултатите от извършените проверки, неоснователните хоспитализации с цел подобряване организацията и качеството на дейността в областта на инвазивната кардиология предлагаме три големи мерки: Първо, въвеждане на национален регистър за перкутанни коронарни интервенции и национален регистър за имплантации на пейсмейкъри. Второ, промени в медицинския стандарт по кардиология, като там се определят минимална и максимална натовареност на тези катетеризационни лаборатории, времеви норми за провеждане на диагностиката, времеви норми за провеждане на интервенциите както е в целия цивилизован свят, ние имаме данни за това, и задължителна регистрация на усложненията, на което особено много държим. На трето място, завишен контрол по отношение на изискванията за разкриване и функциониране на катетеризационни лаборатории, постоянен мониторинг на спешния прием на болни, постоянен мониторинг на структурата на инвазивните дейности в отделните катетеризационни лаборатории. Ние искаме и сме наложили да се промени нормативната уредба с въвеждане на разрешителен режим за разкриване на катетеризационни лаборатории. И не на последно място, приемане на Национална програма за инвазивна кардиология с цел да се осигури достъп до първична ангиопластика при остър миокарден инфаркт на 70% от пациентите. Съставени са 11 акта за административни нарушения. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Господин председател! Госпожо министър, благодаря Ви за отговора. Очевидно намеренията за мерки са много сериозни, дано да се случат по-скоро. Искам да допълня идеите Ви с някои предложения. Първо, в каченото на сайта на вашето министерство на 16 август 2010 г. допълнение към Концепцията за болнично преструктуриране се констатира, че в България вече е осигурен достъп до лечение на сърдечно-съдови заболявания в над 30 специализирани отделения за инвазивно и традиционно хирургично лечение на сърдечно-съдови заболявания. В свое интервю директорката на Здравната каса д-р Нешева споделя, че това, което всички наблюдаваме през последните години – болниците са станали прекалено много, отколкото трябват. Дори се твърди, че те са за около 40 милиона българи, ако има – говорим само за сърдечната хирургия. Има свръх предлагане, пренасищане, казва директорката на Здравната каса, свръх прием. На фона на тези констатации как да си обясним, че министър-председателят положи основите на нов кардиохирургичен комплекс в Плевен заедно със собственик на известна фирма? Защо го прави? На следващо място, бих предложил да се опитате със съдействието на Министерството на вътрешните работи да проверите вярно ли е, че има случаи да се дават 100 лв. хонорар на този, който осигури пациент в частни болници за кардиохирургия? Съществува ли автобус, който обикаля села в Североизточна България и в Родопите и товари мераклии за безплатна коронарография, без да има значение пациентът има ли нужда от това или не?

има своя норматив какъв трябва да бъде броят на катетеризационните лаборатории на милион население. Този норматив е което означава, че при наличните 33, ние го надвишаваме, тъй като 7 х 4 прави 28. В такъв аспект аз се надявам лично Вие да подкрепите Закона за здравето. Там ще има член, който ще дава възможност на комисия към Министерството на здравеопазването да регламентира новите откриващи се болници, защото очевидно с този тип болници сме наситени. Така излиза според европейския стандарт - от не кой да е, а от Европейското кардиологично дружество. Това е, което мога да Ви кажа. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно изпълнението на Проект ВG051РО00 - 6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния). Заповядайте, господин Шарков. Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, Проектът ПУЛСС или Практически увод в лечението на спешните състояния е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2014”. Проектът започна на 10 юли 2009 г. и е с продължителност 29 месеца, или до 10 декември 2011 г. Общата стойност на този проект е 6 258 000 лв. Целта е подобряване качеството на предоставената спешна медицинска помощ, особено на уязвими групи от населението, чрез подобряване знанието и уменията на персонала на спешната медицинска помощ. В рамките на проекта е предвидено изготвяне на информация за подкрепа на процеса на обучение на персонала на спешната медицинска помощ, анализ на потребността от обучение, база данни за персонала в спешната медицинска помощ и неговата квалификация, база данни за преподаватели в областта на спешната медицина, изготвяне на алгоритми за клинично поведение в спешната медицина, проучване и прилагане на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ и провеждане на обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ. Цялостното управление и администриране на проекта се изпълнява от Министерството на здравеопазването. Всъщност сега сме около средата на предвиденото изпълнение на този проект. В тази връзка моят въпрос е следният: каква е степента на изпълнение на предвидените мерки съгласно времевия график, който е част от проекта към момента, има ли междинен и периодичен контрол по изпълнението и какви финансови средства са усвоени до момента? Благодаря.

До момента е извършена по-голяма част от подготвителната дейност за организиране и провеждане на обучението на персонала от структурите на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна. Изготвени са база данни за подкрепа на процеса на обучение на персонала по спешна медицинска помощ – бази данни за целия персонал, за преподавателите в областта на спешната медицина. Направено е проучване на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ в четири държави и се изготвят протоколи за клинично поведение в спешната медицина. В процес на разработване е и програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ. Изготвени са и са представени за предварителна оценка документациите за предстоящи процедури по възлагане на обществени поръчки за провеждане на курсове за обучение на персонала от центровете, доставка на хардуер за надграждащо обучение и на манекени за обучение, графично оформление и отпечатване на протоколи за клинично поведение в спешната медицина. Предвижда се обучението на персонала да започне през м. ноември 2010 предстои разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина – рубрика в интернет страницата на Министерството на здравеопазването, и изготвяне на интердисциплинарен медицински стандарт по спешна медицина. Изготвянето на документация относно финансовото и счетоводно отчитане и провеждането на плащания по проекта се извършва регулярно. Досега са изразходвани 65 880 лв., което е 1% от общия бюджет. Този проект съответства на целите, дефинирани в Приоритетната ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги”, област на интервенция 6.2 „Укрепване на капацитета и институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги”. Поради това цялостният контрол по изпълнението на проекта, включително и междинният периодичен контрол се реализират от управляващия орган от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” по приоритетни оси 6, 7 и 8 - Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика. Досега са направени четири проверки: 4 септември 2009 г.; 20 ноември 2009

че и към момента има хора, които съгласно сключените договори са предали проектите, които е трябвало да изработят, включително тези, които касаят цитираните от мен - проучване на добрите европейски практики.

е подобряване на качеството на предоставяната спешна медицинска помощ с обучение на хората, които работят. Когато си след средата на времевия график на този проект и нямаш обучен нито един човек, това показва, че хората, които се занимават с този въпрос, явно не си вършат работата както трябва. Благодаря. За отговор, госпожо министър? Не. Благодаря на министър Борисова за участието й в днешното заседание. Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, ще отговори на въпрос на народния представител Стоян Гюзелев относно предстоящата кампания по гроздобер за 2010 г. Заповядайте, господин Гюзелев, да развиете въпроса Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, днес, 17 септември, сме в разгара на гроздоберната кампания 2010 г. Сектор „Лозарство” е традиционен за българското земеделие и е основа за развитие на хранително-вкусовата индустрия в България. През последните години в сектора се наблюдава преструктуриране на собствеността на лозовите масиви в посока на малко на брой, но големи по площ масиви, за сметка на намаляване на площите на малките собственици. От няколко години се наблюдава и намаление на изкупните цени на винените сортове грозде, което е в основата на притеснението на дребните производители на грозде. Неблагоприятните агроклиматични условия през 2010 г. принудиха производителите да вложат повече средства за отглеждане на своята продукция. В тази връзка, господин министър, моят въпрос към Вас е: какво е състоянието на лозаро-винарския сектор към днешна дата, 2010 г., и как се отразяват неблагоприятните агроклиматични условия върху качеството и добивите на винените грозда и нивата на изкупните цени на винените сортове? Какви мерки по организацията и опазването на лозовите масиви по време на кампанията сте предприели с цел безконфликтното приключване на гроздобера? Предвид състоянието на сектора, какъв е интересът към засаждане на нови площи лозя с винени сортове?

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гюзелев, състоянието на винаро-лозарския сектор в България към настоящия момент е стабилно. По данни на Изпълнителната агенция по лозата и виното към 1 март 2010 г. площите с винени лозя са близо 98 000 хектара, от които невстъпили в плододаване лозя са приблизително около 30 000 хектара. Предоставените по неизползваните права на засаждане и презасаждане са 3200 хектара, а съществуващите права в националния резерв са около 11 000 хектара. Настоящата година, господин Гюзелев, се характеризира с изключително променливи климатични условия. До края на м. май винените сортове чувствително изоставаха в развитието си в сравнение с предходната година. Високата влажност и високите дневни температури през месеците юни и юли допринесоха за развитието на гъбни болести, които засегнаха над 60% от насажденията. По данни от оперативните проверки и наблюденията на лозовите насаждения от Агенцията по лозата и виното, към настоящия момент в по-голямата си част пораженията от гъбни болести са преодолени и може да се направи изводът, че агротехническото и фитосанитарното състояние по лозята е добро. Високите температури и липсата на валежи през м. август доведоха до по-ранното узряване на гроздето, поради което беритбата на белите сортове стартира с около 5-10 дни по-рано от предходната година. По предходни данни на агенцията добивите от винено грозде за реколта 2010 се очаква да бъдат около 210 000 тона от 52 000 хектара при среден добив за 2010 г. около 400 кг на декар. За сравнение през 2009 г. по окончателни данни средният добив е 494 кг на декар от общо произведени 255 000 тона винено грозде. Изкупните цени на винените сортове грозде към момента варират от 30 до 80 стотинки в зависимост от качеството. Тази година с цел да се ограничат спекулациите и манипулирането на изкупните цени на виненото грозде, между Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи се сключи споразумение. За гроздоберната кампания през 2010 г. от Агенцията по лозата и виното са предприети действия за осигуряване на служители от Главна дирекция „Специализирани полицейски сили” на пунктовете, на които се изкупува грозде, с което се гарантира успешното протичане на кампанията. Бих искал да обърна внимание, че тази година се наблюдава повишен интерес към засаждане на винени лозя, като за периода са издадени 99 акта за засаждане на винени лозя, от които 27 за засаждане на лозя с права от националния резерв – за 632 хектара, и 72 акта за презасаждане на 500 хектара. Във връзка с прилагането на мярката „Преструктуриране и конверсия на винените лозя” от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор, за календарната 2009 г. в агенцията са приети 129 индивидуални плана за преструктуриране и конверсия на винени лозя за обща площ от близо 4000 хектара. От началото на 2010 г. по тази мярка са утвърдени 90 индивидуални плана, от които 63 са договорирани с Държавен фонд „Земеделие” за финансовата 2009-2010 г. Сключените договори са на обща стойност 32 млн.

Господин министър, благодаря за отговора. Моята информация от хората в Поморийския край и района на Сунгурларе е малко по-различна – за по-ниски изкупни изкупни цени на десертните грозда, които започват от 25 до 45 стотинки. Не зная на какво се дължи тази разлика, но при тези изкупни цени и при по-ниските добиви през годината тези производители ще получат по-малък годишен доход. Когато анализираме състоянието на сектора, трябва на всеки заинтересован от него да се даде сметка, че по-активно трябва да използва възможностите, които му дава Националната програма за подпомагане на винаро-лозарския сектор. В тази връзка е и вторият въпрос, който е особено актуален: има ли внос през 2010 г. на винени сортове грозда за преработка на вино от трети страни на територията на Република България? Благодаря. Благодаря за допълнителния въпрос. Мисля, че е актуален. Само по отношение на информацията за цените – едно уточнение. Аз цитирах цени на винени сортове грозде, а доколкото разбрах от вашия отговор, Вие цитирате десертно грозде.

Съгласно Приложение № 15 от Регламент 491 от 2009 г. на Съвета на Европа, прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация, концентрираната гроздова мъст, концентрираната концентрираната рактифицирана гроздова мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация, спряна чрез добавката на алкохол, гроздов сок, концентриран гроздов сок и вино или смес от тези продукти, които произхождат от трети държави, не могат да бъдат превърнати в продукти, посочени в Приложение № 11 б от същия регламент, или добавени към такива продукти на територията на общността. Тази разпоредба не се прилага единствено в случаите, когато съветът е взел друго решение в съответствие с международните задължения на общността. Предвид гореизложеното посочените продукти не могат да бъдат внасяни на територията на Европейската общност и в частност в Република България с цел промишлената й преработка в лозаро-винарски продукти. От Агенция „Митници” е установен опит за внос на винено грозде от Македония, за което сме информирани своевременно и са предприети съвместни действия за недопускане бенефициране на грозде от трети страни, с което да се защити родното производство, в рамките на действащото законодателство. При събиране на текуща информация за гроздоберната кампания, от териториалното звено на Агенцията по лозата и виното – гр. Варна, е установено, че винопроизводител от града извършва неразрешена преработка на винено грозде, внос от трети страни. На 17 септември т.г. със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното чрез териториалното звено е разпоредена проверка на производителя и е изпратено писмо до Агенция „Митници” за съдействие от тяхна страна. Количествата произведено вино ще бъдат запечатани и ще бъде издадено предписание вината да бъдат дестилирани. Подобни мерки ще бъдат предприемани и към всеки нарушител на тези разпоредби. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми колеги, по последния въпрос за днес – господин Тотю Младенов няма да може да участва в днешното заседание. Госпожа Мая Манолова, която е задала въпроса – също я няма. Колкото и да е невероятно, свършихме по-рано. Пожелавам на всички приятна почивка и лека работа другата седмица. До следващото